zaključujem splošno razpravo. Bila je dolga in plodna, burna. Nič narobe, pogovarjati o tem. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 9. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

mag. Borutom Sajovicem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja mag. Tamari Kozlovič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, poslanke, poslanci, spoštovani minister za zdravje in ostali prisotni! Slovenski zdravstveni sistem se že vrsto let sooča s številnimi izzivi, težavami, predvsem na področju dostopnosti zdravstva to kljub temu, da bi naj ravno zdravstveno zavarovanje zagotavljalo tisto varnost, ki jo potrebujejo naši državljani in državljanke. Vsi že najmanj 20 let vemo, da današnji zdravstveni sistem ni optimalen in vodi v privatizacijo, v nedopustno preskakovanje čakalnih vrst, v netransparentnost, v neučinkovitost javnega zdravstvenega sistema. Žalostno je, da ne rečem tragično, da v Sloveniji že več kot 20 let poteka razprava o smiselnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in to brez nikakršnih sprememb, besede v prazno. Skrajni čas je, da rečemo temu stopicanju na mestu dovolj, da nehamo samo opazovati, kako naše zdravstvo drvi v prepad. V Svobodi smo skupaj s koalicijskimi partnerji odreagirali in vložili predlagano novelo, ki jo danes seveda obravnavamo. Predlagana novela predvideva, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje pretvori v obvezno v obliki enotnega fiksnega obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 evrov, pri čemer, in to želim res poudariti, ne kršimo košarice zdravstvenih pravic. Zavezanci za plačilo tega prispevka so isti zavezanci kot danes plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje, prejemniki sredstev, tukaj pa je sprememba, niso več komercialne zavarovalnice, ampak tako imenovana javna zdravstvena blagajna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predlog zakona predvsem zasleduje cilj, da se ohranja najmanj obstoječe število zavarovancev, namreč tveganje, da bi zaradi prevelike premije naši državljani množično odpovedovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je bilo preveliko. Prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno prav tako odpravlja del obratovalnih stroškov zavarovalnic, vključno z njihovimi dobički, ki jih bomo lahko po novem porabili za naše javno zdravstvo. Poslanska novela, ki je skladna tudi s koalicijsko pogodbo, predstavlja en korak naprej k učinkovitejšemu javnemu zdravstvenemu sistemu in prvi korak k novi sistemski ureditvi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Izvedba novele nas ne skrbi, novelo smo vložili po rednem postopku, zato verjamemo, da bomo med razpravo morebitna odprta vprašanja odpravili in z ustreznimi dopolnili zakon še dodatno izboljšali. Tukaj želim tudi poudariti, da vse pripombe, ki smo jih že prejeli in jih še bomo, bomo tehtno preučili, skrbno prebrali in seveda, če bodo smiselne, tudi upoštevali. upoštevali. Različne politične stranke ste imele 20 let možnost za ukinitev ali preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na celovit, administrativno učinkovit, finančno vzdržen in pravičen sistem, a je slednje, tako je moje mnenje, postalo bolj izgovor, zakaj nečesa v zdravstvu ne spremeniti. Moram priznati tudi, da so zelo redke razprave v politiki, ki se vlečejo toliko časa, kolikor se pravzaprav vleče debata o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Današnje razprave so še vedno takšne kot pred 20 leti ali, bolje rečeno, enake kot so vseh 20 let in bojim se, da bo tudi današnja razprava enaka, torej nič drugačna, kot je bila že vseh zadnjih 20 let. Še vedno imamo nedopustno dolge čakalne dobe, korupcije, stavke zdravnikov, odtekanje denarja, pomanjkanje zdravstvenega kadra in še bi lahko naštevala. Nekdo mora pričeti čistiti te anomalije v zdravstvenih omaricah in očitno bomo to storili mi, in ko rečem mi, mislim na celoten sklic Državnega zbora, ne samo na Svobodo. Sem optimist, ker se vsi strinjamo, da je treba preoblikovati dopolnilno [zavarovanje], vsi se strinjamo, da je treba zagotoviti vzdržno javno zdravstvo in da je javno zdravstvo pomembno, zato sem prepričana, da nam bo po 20 letih tokrat uspelo. Istočasno se zavedam, da se s sprejetjem predlagane novele delo ne zaključi, ampak nadaljuje in nadaljevati se bo moralo hitreje, bolj odločno, bolj učinkovito in še bolj odgovorno,

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani poslanci! Lep pozdrav v mojem imenu in seveda v imenu Vlade. V svojih slabih petih minutah bi vam rad predstavil mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.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 določa zavezance za plačilo in ureja zavarovanje finančnih tveganj, ki bi lahko nastala zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Torej, mnenje Vlade je bilo poslano, je tudi že javno objavljeno. Vlada Republike Slovenije zakon podpira, k navedenemu pa dodaja, da bi bilo

Vlada podpira cilje in vsebinske rešitve predlaganega zakona, pri tem je pa ključno tudi zasledovanje vzdržnosti javnih financ. Vzporedno je treba ob upoštevanju predlaganih rešitev vpeljati prožnejšo in bolj fleksibilno organizacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma zdravstvene blagajne, kar bo omogočalo učinkovito vodenje in upravljanje sredstev zavarovancev, v nadaljevanju bo omogočalo tudi izvajanje ustreznejšega nadzora nad porabo sredstev in nad produktivnostjo izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Vlada Republike Slovenije poudarja, da je pravica do zdravstvenega varstva in socialnega obveznega zdravstvenega zavarovanja ustavna kategorija, kar od države zahteva posebno in aktivno skrb, da pravice do zdravstvenega varstva določa v ZZVZZ, zato je odgovornost države, da z vsemi potrebnimi in celovitimi sistemskimi ukrepi zagotovi ustrezne podlage, ki bodo omogočale, da lahko vsi deležniki zdravstvenega sistema svoje naloge opravljajo v najvišjo korist ljudi, vseh zavarovancev oziroma pacientov, in sicer v obliki dostopnega, učinkovitega sistema, ki vključuje tudi smotrno in transparentno rabo sredstev za kakovostno opravljanje zdravstvene storitve. Vlada Republike Slovenije je seveda ustrezno in takoj odreagirala na nedopusten dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlada, tudi predsednik Vlade, finančni minister in sam osebno, ima stališče, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni zavarovalni produkt, kar je skozi čas postalo. Vsi skupaj, še posebej pa koalicija, imamo mandat ljudi, da se lotimo tistega, kot je bilo rečeno, kar 20 let ni uspelo, da ukinemo obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da zaščitimo ljudi pred neupravičenim dvigom premije, da zaščitimo ljudi pred očitno v zadnjem času izključno zasebnimi interesi zavarovalnic, ki so denar prekanalizirale

in seveda vladajoča koalicija postavljata pacienta v središče digitalnega, transparentnega javnega zdravstvenega sistema, kjer se bo natančno vedelo, kaj vsak pacient ali pa vsak državljan Republike Slovenije za zbrani denar dobi. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je prvi korak, temu bodo z vsemi vami skupaj, upam, da sledili še vsi ostali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanka mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Socialni demokrati smo bili med prvimi, ki smo že kmalu po uvedbi sistema dopolnilnega zavarovanja zahtevali njegovo odpravo, a kot mnogi drugi poizkusi tudi naši niso bili dovolj uspešni. Vsaka pot do odprave nepravičnega dopolnilnega zavarovanja namreč vodi prek ukinitve vzroka zanj, to pa so doplačila za vsako storitev ali zdravilo, ki bremenijo osebo, ki poleg obveznega nima še dodatnega zavarovanja. Pred desetletji je bil sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveden kot odgovor na rastoče stroške zdravstvene blagajne in je pritisk na zdravstveni sistem. Z njim naj bi nadomestili prej uveljavljeni sistem participacij, ki je pomenil plačilo ob vsakem obisku zdravnika, spodbudili naj bi večje izvajanje zdravstvenih storitev in bolj odgovorno vedenje zavarovancev. Kljub temu, da je bilo že ob uvajanju mnogim jasno, da bo zdravstvo treba plačevati več, se odločevalci takrat niso odločili za nepopularen dvig prispevne stopnje pri neposredni obremenitvi plač, temveč so ustvarili novo navidezno storitev, ki ljudem omogoča navidezno izbiro med vse višjo mesečno premijo in sprejetjem tveganja, da bomo iz žepa plačevali velik del cene za vsako zdravstveno storitev. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni socialno zavarovanje, saj mu manjkata elementa obveznosti in splošnosti. Prav tako ni prava tržna storitev, saj njegovi ponudniki nimajo vpliva na ceno, izvajanje, obseg in število storitev. Kljub več ponudnikom tudi konkurenčnost med njimi ne znižuje cen, temveč vedno znova in znova rezultira v praktično sočasnem dvigu premij. Tekmovanje za zavarovance pa pomeni še dodatno porabo denarja, namenjenega zdravljenju, za tržne aktivnosti in promocijo različnih ponudnikov. Zakonska določba, ki zahteva višjo premijo za osebe, ki so bile nekaj časa nezavarovane, v praksi pomeni tako visoko povišanje cene, da zagotovo prispeva k dejstvu, da več kot tisoč ljudi kljub vsem tveganjem nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in s tem tvega doplačilo, ki lahko presega vsoto njihovih vseživljenjskih prihodkov. To je izbira, pred katero ne bi smel biti postavljen nihče. Je prav tista izbira, ki jo poznajo ali pa poznamo v Združenih državah Amerike, odločitev med boleznijo in bankrotom. To ni sistem, ki si ga želimo v Sloveniji. Gre preprosto za nepregleden, zapleten in neučinkovit sistem, ki skozi porazdelitev zbiranja sredstev med Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter zavarovalnicami akterjem omogoča predvsem prevalitev svojih stroškov na druge. Končne žrtve smo ljudje, ki moramo nositi stroške navidezne izbire. Vzpostavil se je nekakšen poltrg, v katerem je jasno le, da plačajo Dileme, ali naj se zdravje ljudi zagotavlja skozi javno službo ali s tržnimi dejavnostmi, Socialni demokrati nimamo, zgolj zdravstveni sistem, ki lahko na podlagi splošnega in obveznega zavarovanja ponudi najširšo paleto zdravstvene obravnave, bo lahko zagotovil dostopno in kakovostno zdravje za vse. Sistem, ki dovoljuje, da se večji delež ljudi prostovoljno ali pa celo kar po sili razmer izključi iz dostopa do zdravstvene oskrbe, ima preprosto prehude socialne posledice. Tistim, ki se navdušujejo nad tržnim načinom izvajanja zdravstvene dejavnosti, Socialni demokrati sporočamo – ne le, da je Slovenija premajhen trg za medsebojno konkurenco tržnih zdravstvenih zavarovalnic, temveč so tveganja, ki jih na področju osnovnega zdravja prinaša tržna logika, popolnoma popolnoma nesprejemljiva. Vse naštete anomalije je treba odpraviti, jih nadgraditi in preiti v tako imenovani sistem enega plačnika, to pa je Zavod za zdravstveno zavarovanje. Pri tem je treba ohraniti enako vrsto pravic iz zavarovanja, ki se po novem ne bodo več plačevale iz dveh virov. Nenavadno javno zasebno partnerstvo, ki je zraslo na polju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je treba odpraviti. Obvezno in dopolnilno zavarovanje je treba združiti. Vse to prinaša zakon, v svojem bistvu enak tistemu, ki je končal zakonodajno pot ob zadnjem poskusu obravnave doplačil in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Socialni demokrati ga tokrat podpiramo. Ta dolg uvod naj služi le kot pojasnilo, kje ležijo bistveni problemi sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so že sami po sebi zadosten razlog za njegovo dokončno odpravo. Ljudje pa si zastavljajo še dve temeljni vprašanji, ki bosta v nadaljnji obravnavi ključni tudi za Socialne demokrate. Prvič, v celoti mora biti zagotovljeno kritje vseh pravic, ki jih doslej omogoča kombinacija obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Ker se mora besedilo tega zakonskega člena spremeniti, bomo Socialni demokrati na to še posebej pozorni, da bo novo besedilo pomensko popolnoma enako, kot velja sedaj, s tem pa krite tudi vse pravice. In drugič, kar je za nekatere, žal, postal edini cilj reforme dopolnilnega zavarovanja, višina in način plačevanja dajatev, ki naj nadomesti dosedanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Tu moramo pred očmi ohranjati osnovni cilj, to je odprava sistema doplačil in zavarovanj zanje. Hkrati pa je treba zagotoviti zadosten obseg sredstev, saj je za nadomestitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja treba zbrati vsaj 600 milijonov evrov na letni ravni. To za nas ostaja ključni pogoj pri posegu v ta sistem. Naši koalicijski partnerji, poslanke in poslanci največje koalicijske stranke, so sicer v nasprotju s pričakovanji javnosti predlagali, da pri tej dajatvi ohranimo sistem enake premije za vse. Socialni demokrati pa smo prepričani, da bi bilo treba upoštevati posameznika vsaj v tolikšni meri, kot jih upoštevamo pri odmeri obveznega zavarovanja. Predlogov, kako pravičneje določiti višino dodatnega prispevka za zdravje, je mnogo. Še vedno je aktualen predlog Socialnih demokratov iz leta 2019, na katerem temelji tudi nekaj drugih predlogov. Civilna družba je predlagala svoj predlog, prav tako obstaja možnost, da vendarle dosežemo družbeni konsenz o novi višini prispevkov za zdravstveno zavarovanje, skratka možnosti vsekakor obstajajo. Toda vsaka od njih je zapletena in nosi s sabo tveganja in slabosti. Osnovnih ciljev zaradi teh ne smemo zgrešiti, saj dopolnilno zdravstveno zavarovanje v sebi nosi še mnogo drugih krivic in slabosti, poleg nepoštenega načina določanja premije. Združitev zavarovanja prinaša dovolj prednosti, da si zasluži vso podporo, zato vidimo predlog o enakem prispevku za vse kot začasno rešitev. V koaliciji pa smo se zavezali k ločeni pripravi trajne rešitve, ki bi pomenila tudi pravičnejši način določanja višine zdravstvenih prispevkov. Koalicijski partnerji so torej sprejeli naše predloge, da svoje rešitve predstavimo po sprejetju tega zakona in jih predlagamo Državnemu zboru. Poslanska skupina vsekakor

Predsedujoča, hvala za besedo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prva točka v vrsti oblik legalizirane korupcije, ki že dolga desetletja spodnaša naš javni zdravstveni sistem, ga razkraja od znotraj in prevaja v ameriško različico, saj veste, tisto različico zdravstvenega sistema, ki bolne ljudi, potrebne pomoči, pušča pred zaprtimi vrati bolnišnic, če niso dovolj bogati. Seveda to ni zdravstvo, ki bi si ga v solidarni viziji slovenske družbe na kakršenkoli način želeli in zato je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti brezpogojno, »no ifs, no buts«. Ukiniti ga je treba iz dveh temeljnih razlogov. Prvič zato, ker je neučinkovito. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje organizirajo in zbirajo komercialne zdravstvene zavarovalnice, prgišče le-teh. Med svojim poslovanjem v dobičkih oziroma neupravičeno visokih režijskih stroških zadržijo okoli 50 milijonov evrov sredstev sredstev zavarovank in zavarovancev. To je 50 milijonov evrov vplačanega denarja za zdravstveno zavarovanje, ki bi moral najti svojo pot do javnega zdravstvenega sistema. Moral bi najti svojo pot do financiranja dodatnega kadra, dodatnega materiala, dodatnih storitev, ampak to pot lahko najde samo in izključno, če dopolnilno zdravstveno zavarovanje ločimo od komercialnih zdravstvenih zavarovalnic in ga prenesemo na našo javno zdravstveno blagajno. Saj natančno zato javno zdravstveno blagajno v naši družbi sploh imajo, da zbira naša sredstva in skozi ta sredstva smiselno organizira

Vsi plačujemo enako položnico, ne glede na višino našega dohodka. Enakih 35 evrov plačujem sam, pa sem na poslanski plači, 35 evrov na nekajkrat višji plači prispeva šef SDH Žiga Debeljak in enakih 35 evrov plačujejo čistilke v Državnem zboru, ki vzdržujejo našo hišo demokracije. Seveda to ni prav. Prispevki za naše zdravstveno varstvo morajo biti organizirani solidarno. Prispevati moramo vsak po svoji ekonomsko-materialni zmožnosti, a na drugi strani se morajo potem ta sredstva uporabiti za to, da nam zagotavljajo zdravstveno oskrbo, vsakemu po svojih potrebah. Zakon, ki ga imamo na mizi, dosega prvi cilj, odpravo neučinkovitosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s tem, ko prenaša položnice na javno zdravstveno blagajno. Kako zagotoviti solidarnost, pa sta na voljo dva scenarija. Prvi scenarij je oblika solidarne javne dajatve, torej da položnico, teh enakih 35 evrov, razplastimo po lestvici glede na višino dohodka. Lahko začnemo pri 15 evrih za tiste na minimalni plači in za upokojence in končamo pri 200 evrih za tiste z menedžerskimi dohodki. Številke lahko tudi nekoliko popravljamo v eno ali v drugo smer, a bistveno je, da prispevek, ki naj nadomesti enako položnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sloni na temeljnem principu solidarnosti. Druga možnost je nekoliko bolj sistemska in jo je treba urediti v ločenem zakonu, to pa je res dokončna ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na način, da se ga prenese v obvezno, da se položnice sploh v celoti ukine, temu primerno pa se nato na solidarnostni način popravi prispevne stopnje za zdravstveno varstvo na strani delavcev in na strani delodajalcev. Po kateri poti točno bomo napredovali, se moramo v koaliciji še dogovoriti. V Levici bi bili zadovoljni z eno ali z drugo rešitvijo, zagotovo pa moramo do odgovora priti hitro. Na današnji obravnavi bomo z velikim veseljem in z velikim zadovoljstvom v Levici kot socialisti podprli prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na javno zdravstveno na javno zdravstveno blagajno, ker ga vidimo kot prvi korak k doseganju našega dolgoletnega cilja, to je, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje tudi dokončno ukinemo. Potem nas pa čakata še dva druga izziva na področju odprave legalizirane korupcije v slovenskem zdravstvenem sistemu, to je omejitev, odprava zdravnikov dvoživk in smiselna regulacija in omejitev tudi zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti skozi koncesije. SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! Da se zgodovina ponavlja najprej kot tragedija, nato kot farsa, je nekoč dejal že Karl Marx, in da je to tako, priča tudi zgodovina poskusov ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je resnično postala farsa, še nekateri akterji so isti. V zadnjih 20 letih je namreč dopolnilno zavarovanje skušalo ukiniti kar šest ministrov, vsi so nad ukinitvijo dvignili roke sami ali pa po namigu kakšne interesne skupine, hkrati pa so pozabili na temeljno dolžnost, ki jo morajo izpolniti v imenu države in državljanov. Država je dolžna poskrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo njenih prebivalk in prebivalcev. Pika. To dolžnost nam narekujeta domači in mednarodni pravni red. Če obstaja kakšno družbeno področje oziroma pravica, za katero bi lahko rekli, da jo je treba zagotoviti za vsako ceno, je to pravica do zdravstvenega varstva. Brez zdravja ni ničesar, narod, ki skrb za zdravje ne jemlje kot nujno prioriteto, je obsojen na propad. Kot pravi Svetovna zdravstvena organizacija, je zdravje prebivalstva ključno za doseganje vsesplošne blaginje, miru in varnosti, dostop do najvišjih dosegljivih zdravstvenih standardov pa je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Odločevalci nosimo odgovornost in breme, da vzpostavimo ustrezne pogoje in poskrbimo za učinkovit zdravstveni sistem. Tako kot številne druge razvite države se je tudi Slovenija znašla pred izzivi, ki jih narekujejo demografski trendi, globalizacija in rast stroškov zdravstvenih storitev. Prebivalstvo se stara, življenjska doba pa občutno podaljšuje. Do leta 2050 bo tretjina Slovenk in Slovencev starejša od 65 let. Na to smo lahko upravičeno ponosni. Vsesplošni razvoj in znaten napredek v medicini so nas izstrelili med države, ki se morajo soočiti s kompleksnimi odločitvami za zagotovitev kakovostnega življenja vseh generacij. Gospe in gospodje, čas je, da se pogovorimo o naših vrednotah. Slednje predstavljajo osnovo za oblikovanje naših prioritet in razvojnih izhodišč, ki bodo narekovale ukrepe na področjih, kot so sistem socialne in zdravstvene varnosti, šolstvo, bivalno okolje, trg dela in tako dalje. Mogoče se sprašujete, zakaj pri splošni razpravi o predlogu zakona govorimo o teh stvareh. Zato, ker predlog zakona, ki je pred nami, v resnici kaže na to, kakšne vrednote zagovarjamo poslanke in poslanci Svobode. Želimo oblikovati sodoben, učinkovit in pravičen zdravstveni sistem, katerega financiranje ne bo povečalo neenakosti v zdravju glede na socialno-ekonomski položaj posameznika. Ta predlog zakona je eden izmed korakov v to smer, poudarjam, eden izmed korakov, ki pa je moral biti storjen na ta način tudi zato, da preprečimo znaten dvig stroškov, ki bi padli na pleča prebivalk in prebivalcev, tistih, ki mogoče že danes nedopustno dolgo čakajo na zdravniško obravnavo, tistih, ki si mogoče že danes težko privoščijo plačilo premije, premije, in tistih, ki jim je že danes onemogočeno dostojno življenje, ker niso deležni ustrezne zdravstvene oskrbe. Podražitev položnic za dopolnilno zavarovanje brez dodatnih ukrepov, ki bi izboljšali kakovost in dostop do zdravstvenega varstva, je po našem mnenju nedopustna, zato smo se v Svobodi tako burno in naglo odzvali na napovedane podražitve premij. Predloga zakona nismo vložili zato, da bi bili populisti, kot nam očitajo na desni, ampak z namenom, da preprečimo poslabšanje zdravstvenega in socialnega položaja ljudi. Ker pa je naše zdravstvo zaradi prej omenjenih dejavnikov čedalje dražje, je treba pri tovrstnih posegih v zdravstveni sistem odpraviti vsakršna finančna tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na izvajanje zdravstvenega varstva. Zato smo v predlog zakona zapisali nujno potrebno proračunsko varovalko, ki bo pokrila morebiten primanjkljaj prihodkov nad odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Veseli nas, da sta nujnost proračunske varovalke pripoznala in javno podprla tudi zdravstveni in finančni minister. V tem se delovanje ministrov Svobode razlikuje od nekaterih članov preteklih vlad, ki jim ustrezno finančno podprt zdravstveni sistem ni bil ni bil prioriteta in so pri preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja ravnali s figo v žepu. V zvezi s tem je seveda treba poudariti, da se zavedamo velikega izziva, ki ga imamo kot sodobna družba, ne glede na ta predlog zakona. V prihodnjih mesecih bomo morali v okviru zdravstvene reforme zagotoviti dolgoročno vzdržnost financiranja javnega zdravstva, poiskati bo treba notranje rezerve, odpraviti koruptivne prakse in identificirati možnosti za drugačne oziroma druge finančne vire, takšne, ki bodo na pravičen način porazdelili breme financiranja naše zdravstvene oskrbe. Dokler pa zdravstveni sistem ne bo deležen strukturnih ukrepov, ki bodo preprečili nespametno in netransparentno trošenje javnega denarja, v Svobodi ne bomo pristali na prevalitev stroškov na zavarovanke in zavarovance. Čeprav smo novinci na političnem parketu, dobro vemo, kaj sledi v nadaljevanju zakonodajnega postopka. Prav tako že sedaj dobro poznamo argumente in tudi zavajanja, s katerimi nas bodo poskusili odvrniti od sprejetja tega zakona, vendar nas to ne bo ustavilo, ravno nasprotno. Vedno znova ponavljajoč in mestoma že predviden odpor sistema oziroma njegovih deležnikov na namero po preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja nas utrjuje v prepričanju, da je treba storiti Ko bo po današnji razpravi napočil čas za odločanje, ne boste glasovali le za ukinitev dopolnilnega zavarovanja ali proti ukinitvi, glasovali boste o tem, ali želite javno, transparentno in vsem dostopno zdravstvo ali pa so vam ljubši parcialni interesi in siromašenje javne zdravstvene blagajne z namenom polnjenja zasebnih žepov. Seveda ta odločitev ne bo lahka, pomeni namreč, da bo potreben pogum, pogum, da se uprete vsem lobijem, ki so oziroma bodo začeli s svojo igro. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja bo zgodovinski trenutek, zato resnično upam, spoštovane kolegice in kolegi, da boste danes na pravi strani zgodovine, zgodovine, ki se je vsi želimo spominjati kot skupni zmagovalci in ne kot poraženci, ki so slepo sledili razkrojevalcem našega zdravstvenega sistema. Najlepša hvala za vašo pozornost.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 Lepo pozdravljeni! Pred nami je novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je praktično enaka predlogu iz leta 2019 oziroma 2020, ki je odnesla Šarčevo vlado. Naj spomnim, prvi predlog je vložila samo Levica 25. septembra 2019, prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Višina prispevka bi znašala 1 % od dohodka. Takratna koalicija, LMŠ, SD, SMC in SAB, je predlog amandmirala na matičnem delovnem odboru in določila enotni znesek prispevka na 29 evrov. 27. januarja 2020 je Marjan Šarec odstopil kot predsednik Vlade. Odstopil je, ker je več ministrov napovedovalo svoj odstop, med njimi finančni minister Andrej Bertoncelj. Takrat je bila državna sekretarka Saša Jazbec, ki je tudi danes. Razlogov za to odločitev minister sicer ni pojasnil, je pa v okviru ukinjanja dopolnilnega zavarovanja oziroma spremembo le-tega v obvezni prispevek večkrat opozoril, da finančno ministrstvo nasprotuje bianco menici kritja izgub zdravstvene blagajne iz proračuna in predlogu, ki je po višini in časovno neomejen. Skupaj z državnimi sekretarji lahko, tako je dejal, podprejo samo jasno opredeljen javno finančno vzdržen predlog do največ 10 milijonov evrov na leto iz državnega proračuna. Trenutnega finančnega ministra ni slišati, čeprav v spremnem besedilu ob zakonu najprej zapišete, da finančnih posledic za proračun 2023 in 2024 ne bo, nato pa dajete ravno to bianco menico, če sredstev ne bo dovolj, jih bo zagotovil proračun. Do kakšne višine, ne vemo, ker izračunov ni in so zadeve nepredvidljive. Če nadaljujemo o usodi zakona v letu 2020. 29. januarja 2020 smo imeli obravnavo na seji Državnega zbora. Samo LMŠ je z amandmajem želela znesek dvigniti na 32 evrov. To ni bilo sprejeto, čeprav je takratni minister Aleš Šabeder na seji Državnega zbora ta predlog podprl. SMC in DeSUS sta si premislili in glasovali proti. Končno glasovanje na tretji obravnavi, 32 za – iz stranke SD, Levica in LMŠ, 51 proti – SDS, Nova Slovenija, Slovenska nacionalna stranka, DeSUS, SMC in en kvorum. Sedaj je pred nami isti zakon. Predlagate prenos finančnih sredstev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje ob ohranitvi iste ravni pravic, kar vemo, da je nemogoče, saj so zavarovalnice ravno zaradi tega, da bi lahko zagotavljale isto raven pravic, predlagale povišanje prispevka, saj se vse draži, storitve in materiali, in zato prispevek, ki ga je Vlada z uredbo zamrznila, ne zadostuje. Tudi ZZZS se bo soočila s tem, da bo premalo sredstev za isto raven pravic. Se bodo torej te zmanjšale? Kaj lahko pričakujejo bolniki? Se bodo usluge zanje povečale ali zmanjšale? S prenosom na ZZZS samo še bolj krepimo monopol ene in edine zavarovalnice, ki z našim denarjem ne ravna najbolj ekonomično in učinkovito. Zakon torej uvaja nov obvezen zdravstveni prispevek v višini 35 evrov za vse, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Torej, ZZZS bo lahko valoriziral, zavarovalnicam pa to oporekate. Pri zakonu ne upoštevate različnih kategorij ljudi, saj na primer niso vsi redno zaposleni. Kako boste pobirali prispevek od brezposelnih ali na primer od 30 tisoč dnevnih migrantov, ki so zaposleni v tujini, največ v Avstriji, od plače jim ne bo možno odtegovati prispevka v višini 35 evrov. Pa na primer kmetje. Zanje velja pavšalna obdavčitev, torej ne prejemajo plače. Podobno je z zavarovanci kot občani, ki si danes plačujejo DZZ iz drugih sredstev, morda iz najemnin. Kako bo z njimi? Kdo jim bo izstavljal račun? Kdo bo izvajal nadzor? Da gre za stihijsko in rokohitrsko vlaganje zakona, kaže tudi to, da je bilo že nekaj dni po vložitvi, 20. aprila 2023, posredovano novo besedilo, kjer v prehodnih in končnih določbah v 25. členu črtate poseg v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, pravica do plačila obveznega zdravstvenega prispevka za tiste, ki prejemajo denarno socialno pomoč in družinske člane, zavarovane po njih. Trenutno v ta zakon posega novela Zakona o šolski prehrani Inštituta 8. marec, ker bi potem novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju stala do konca obravnave šolske prehrane, ste se očitno domislili novega manevra, kako zakon vseeno spraviti v obravnavo čim prej. Po noveli prejemnik finančnih sredstev iz obveznega zdravstvenega prispevka postane Zavod za zdravstveno zavarovanje ZZZS je glavni skrbnik sredstev, ki jih v Sloveniji namenjamo za zdravstvo, pri tem pa niso vedno učinkoviti. Še več, redno spremljamo afere s preplačevanjem cen zdravil in opreme, dvojnim plačevanjem nekaterih storitev in še cel kup drugih nedoslednosti, napak ali pa kar namernega slabega nadzora nad porabo zbranih sredstev s prispevki. Tudi zaradi tega namerava Vlada reorganizirati ZZZS, istočasno pa jim dodaja novo pomembno nalogo, ki bo zahtevala kar nekaj prilagajanja, dodatnih zaposlitev in reorganizacijo dela. Menim, da ZZZS v predvidenih zelo kratkih časovnih okvirih niti organizacijsko niti stroškovno ni sposoben vzpostaviti sistem obračunavanja, opominjanja in izterjavo obveznega zdravstvenega prispevka, kar je ključnega pomena za delovanje novega sistema. Posledično velja, da bo finančni učinek in izplen bistveno manjši od predvidenega in bo to zgolj še pospeševalo kolaps zdravstvenega sistema. Vlada v stališču zapiše, vzporedno je treba vpeljati prožnejšo in bolj fleksibilno organizacijo zavoda. Kdaj boste to naredili? Spet reorganizacija, kot se dogaja po ministrstvih in vse stoji, ker se ukvarja samo še s tem, s sistemizacijami, opremljanjem pisarn in tako naprej. Med cilje je Vlada zapisala tudi zagotavljanje pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave in povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, seveda pa nikjer ne izvemo, kako bo to naredila. Z vsakim poskusom, ki ga naredite, se namreč dostopnost zmanjša, čakalne vrste pa povečajo. Po spremembi bodo čakalne vrste še daljše, saj so za opravljene storitve nad planom izvajalcev plačevale le zavarovalnice iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ne ZZZS. Minister je sicer temu rekel, da so zavarovalnice dajale sredstva zasebnikom, ja, tistemu, ki je opravil storitev za naše bolnike, zato je pričakovati, da izvajalci storitev nad planom ne bodo opravljali, saj zanje ne bodo prejeli nikakršnega plačila. Obenem vemo, da poteka še program sanacij, ko so izvajalci pod še večjim pritiskom poslovanja. Spremembo naj bi uveljavili s 1. septembrom 2023. Še enkrat, vprašanje, če je dovolj časa, da se vse uredi in pripravi do tega datuma. Na zavarovalnicah danes to delo opravlja 600 ljudi, toliko delovnih mest bo tudi ogroženih s spremembo in nekateri že napovedujejo tožbe. Bomo na koncu tudi to plačevali, torej stroške tožb? Od tu tudi stroški dela, ki se s prenosom na ZZZS ne bodo zmanjšali. Kaj to pomeni? Bodo zaposlovali nove ljudi? Kako bodo izvedli delo, ki ga je sedaj opravljalo nekaj 100 ljudi z obstoječim kadrom? Še enkrat, menim, da bodo nastale težave in se bo pobralo bistveno manj sredstev kot danes, ko praktično 95 % državljanov plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Doslej sprememb na tem področju ni bilo, ker bi ukinitev pomenila izpad prihodkov v višini 600 milijonov evrov, zato odločitev, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne ukine, pač pa iz prostovoljnega postane obvezen prispevek, ki ga bodo morali plačevati vsi. En tak prispevek že pobiramo, torej bomo pobirali dva prispevka za enak namen. Bodo morali delodajalci voditi dva sistema, torej enkrat doplačilo in stoodstotno plačilo? Najprej predlagatelj navede, da se ne predvideva porabe proračunskih sredstev za leto 2023 in 2024, nato pa v delu »posledice za druga javnofinančna sredstva« zapiše, da bo ZZZS dobil med 590 in 620 milijonov evrov, ob predpostavki, da boste pobrali od vseh, ki danes plačujejo. Morebiten primanjkljaj prihodkov nad odhodki ZZZS bo z določbo v 45. členu pokril državni proračun. Predsednik Vlade Robert Golob je na novinarski konferenci 12. aprila 2023 povedal, da bo treba najti stabilen vir financiranja od 2025 dalje izven proračuna. Kaj to pomeni? Še dodatno povišanje ali kak nov prispevek? In kaj to pomeni za državno blagajno, ko vemo, da bo ponovno veljalo fiskalno pravilo, ki zahteva stabilnost in uravnoteženost javnih financ? Robert Golob je dejal, da se za 95 % državljanov ne spreminja nič. Minister Bešič Loredan je dejal, gre za prelomno točko reforme zdravstvenega sistema. Borut Sajovic je dejal, pacientu dajemo zdravilo v žilo in ne zavarujemo rane z obližem. Jasno je, da gre za obupen poskus nekaj narediti v trenutku, ko je zavarovalnica Generali napovedala povišanje premije, za njo pa tudi vse druge zavarovalnice, ki je bila izračunana na podlagi podatkov. Do podobnega izračuna so prišle tudi druge zavarovalnice in do tega bo prišel tudi ZZZS, ko bo postal odgovoren za ta del prispevka. Zato je treba jasno povedati, da ne gre za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak bo to postal obvezni prispevek, torej nehajte zavajati, da ukinjate dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To seveda ni zdravstvena reforma, niti korak, ki rešuje dolgoročno vzdržnost javnega zdravstvenega sistema in dostopnost do zdravstvenih storitev, je bolj davčna reforma, saj uvaja nov obvezen davek. Kot rečeno, doslej so ljudje dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevali prostovoljno in ker visoko cenijo zdravje, ga je plačevalo 95 % prebivalcev. Gre za politično odločitev, da ne bi podpora Vladi in Gibanju Svoboda padla še nižje, kot pada praktično iz meseca v mesec. Nekaj je bilo treba narediti in ker ste na oblast prišli brez programa in brez idej, še največ, na žalost, pogubnih za Slovenijo ima stranka Levica, ste iz predala na horuk potegnili zakon, zaradi katerega je ena vlada že padla. Ker menimo, da novela zakona in sprememba prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezen prispevek ni domišljena in ni pripravljena tako, kot bi bilo treba, da bo učinkovita in brez jasnih posledic, kaj bo prinesla, v Poslanski skupini SDS novele zakona ne podpiramo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanka Iva Dimic. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Danes govorimo o preimenovanju, ne o ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se pravi preimenovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek je vroča politična tema že zadnjih deset let. Če si je v preteklosti politične točke na to temo nabirala več ali manj Levica, je predsednik Vlade dr. Golob z današnjim predlogom le-tega uporabil za lastno utrditev odstotkov javnega mnenja. Predlog zakona uvaja obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov, ki se plačuje ZZZS mesečno od neto dohodka na enak način kot drugi prispevki, ki jih plačujemo državljani in so, poudarjam, med najvišjimi v Evropski uniji. Enkrat letno se bo revaloriziral, kar pomeni, že danes vemo, da se bo enkrat na leto ta znesek seveda dvignil oziroma podražil. Zavezanci za plačilo pa so vsi zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihovi zakonci, če so zavarovani po njih. Za upravičence do denarne socialne pomoči, vojne veterane, vojne invalide, begunce, pripornike, starše, ki so zapustili trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, družinske pomočnike bi obvezni prispevek krila država. V Novi Sloveniji pa se sprašujemo, kaj se bo zgodilo na primer z delavci, ki delajo v tujini? Do sedaj so se lahko odločili, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bodo plačevali, če niso potrebovali storitev v Sloveniji. Zdaj bo to obvezen prispevek, zaradi katerega bo njihova neto plača nižja, čeprav storitev ne bodo koristili. Še bolj žalostno je, da zaradi novega obveznega zdravstvenega prispevka prav nihče od državljanov ne bo na boljšem. V Novi Sloveniji sprašujemo koalicijo, ali trdite, da bodo ljudje s to spremembo dobili pravočasne storitve? Se bodo čakalne dobe znižale, bodo dobili boljše in hitrejše storitve? Naj poudarim še to, da se obvezni zdravstveni prispevek, kljub temu, da ga bomo morali obvezno plačevati, ne bo štel kot prispevek za socialno varstvo, za katerega se zmanjšuje davčna osnova oziroma se prizna kot kot davčno priznan odhodek. S predlogom se spreminja obseg kritih zdravstvenih storitev iz zdravstvenega zavarovanja, tako imenovana košarica pravic. Med zdravstvenimi storitvami, ki so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na primer ni več zdravstvenega varstva žensk ali zdravstvenega varstva v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam. Navedbe, da košarica pravic ostaja enaka, tako ne držijo. Kot sem že dejala, sprememba ne prinaša boljšega in hitrejšega dostopa do zdravstvenih storitev. Gre za prelaganje denarja iz levega v desni žep in, kar je zelo pomembno razumeti, zakon dodatno obremenjuje plače, ker postaja prispevek obvezna kategorija. ZZZS, za katerega je že minister ugotovil, pa tudi predsednik Vlade, da ni učinkovit pri upravljanju s 4,5 milijarde evrov, se zdaj dodaja dodatni denar. S tem delate ravno tisto, za kar ste govorili, da ne boste. Namesto reševanja velikih težav in izzivov slovenskega zdravstva ste uporabili že spisan zakon Levice in ga vložili, da bi zakrili dejstvo, da nimate pripravljenih reformnih zakonov zakon, ki bi reševal čakalne vrste, korupcijo v zdravstvu ali njegovo kadrovsko podhranjenost. Težav, s katerimi bi se morali najprej spopadati, je ogromno, toda vi ste se raje kot za reševanje zdravstva odločili za reševanje svojih odstotkov v javnomnenjskih raziskavah. Očitno je, da časovnice na področju reform slovenskega zdravstva padajo kot domine. Razmeram v našem zdravstvenem sistemu niste kos, zato so vaše odločitve samo piarovsko všečne, o posledicah pa sploh ne razmišljate. Nerazumno se nam zdi, da niste preračunali posledic za državni proračun. Ljudem nalagate vedno nove obveznosti, dvigujete davke in niste kos inflaciji. Še enkrat sprašujem, kdaj bodo ljudje prišli do zdravstvenih storitev, ker je čakanje in upanje, da bo kaj drugače, že preseglo vse meje zdravega razuma? OECD je že pred leti opozoril Slovenijo, da mora biti financiranje zdravstvenega sistema razpršeno. Tega Levica noče slišati in sedaj očitno tudi vsa koalicija. Z obveznim zdravstvenim prispevkom povzročate, da bo sistem javnega zdravstva še bolj ranljiv, ker bo celoten sistem odvisen samo od enega vira financiranja. Novi Sloveniji poudarjamo, da mora naš zdravstveni sistem odgovarjati na vsakodnevne zdravstvene potrebe državljanov in pri tem je ključna učinkovita organizacija. To je bilo močno izpostavljeno tudi na prvem predsedničinem forumu na Brdu, kjer so sistemski odločevalci v zdravstvu izpostavili pomen upravljanja, kaj javnost pričakuje in kaj lahko dobi od javnega zdravstva, zaupanje v javno zdravstvo, ki je temelj socialne države in medicine. Zaupanje v medicino je temelj za preventivno medicino in Slovenija mora ravno na področju preventive narediti kar nekaj korakov naprej. To bomo zmogli samo z večjim zaupanjem v medicino, s čimer pa se, draga koalicija, ne ukvarjate, žal. Kot vidimo, je na kratki rok seveda bolj učinkovito obljubljati, da se nekaj ukinja in vse bo drugače. Če res verjamete in zaupate svojim besedam in dejanjem, pričakujemo, da poleg prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno predstavite tudi časovnico, kdaj in kje se bodo poznali prvi učinki omenjenega prelaganja denarja iz desnega v levi žep. V Novi Sloveniji nasprotujemo takim piarovskim in za naš zdravstveni sistem pogubnim spremembam, ki za sistem prinašajo več kot milijardno luknjo na leto. Glasovali bomo proti. Hvala lepa. Končali smo torej s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Preden sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona,

in to je glavno sporočilo. Rada bi absolutno demantirala, da novela v nobenem smislu, z nobenim ciljem, z nobenim namenom ni namenjena temu, da bi krčila katerokoli pravico iz košarice zdravstvenih pravic. Da bo nedvoumno in da bomo vsi vedeli, o čem govorimo, že aktivno pripravljamo amandmaje, zato da istih členov različni ljudje ne bomo brali drugače. Rada bi tudi poudarila, da je enaka premija, o kateri je bilo danes v razpravi veliko govora, en vmesni korak do končnega cilja, torej vzpostavitve vzdržnega javnega finančnega sistema na področju zdravstva. Vsi vemo, da je zdravstvo eden najkompleksnejših sistemov, če ne najbolj kompleksen v tej državi, in verjetno, če bi bilo vse tako enostavno, kot so danes govorili na moji levi strani, strani, bi bilo danes verjetno že marsikaj rešeno. Leta in leta in leta govorimo, kako se zdravstvo draži, kako je družba dolgoživa, da bomo morali za zdravstvo dajati več, skorajda z zaprtimi zobmi, ker nihče ne želi biti tisti krivec, da na glas pove, da se dejansko zdravstvo draži, istočasno pa si bomo seveda vsaj v koaliciji in v Svobodi prizadevali, da standard zdravstvenih storitev ostane enak. Kaj se je naredilo v preteklosti, ker smo toliko poslušali o zgodovini, za odpravo vseh teh težav, o katerih govorimo že 20 let? Nič, nič in še enkrat nič. Hvala vsem preteklim vladam! In za konec bi rada povedala še eno stvar. Mi ne dajemo denarja iz enega v drugi žep ali iz levega v desni žep,

Hvala za besedo. Dopolnil bi poslanko Tamaro Kozlovič in Svobodo, ki je predlagateljica. Vlada trdno stoji v podporo temu zakonu. Predsednik Vlade, finančni minister in zdravstveni minister se zavedamo odgovornosti. Takoj, ko je bil predlog novele ZZVZZ vložen,

in zakaj Vlada daje vse resurse, ki jih ima na Ministrstvu za finance in na Ministrstvu za zdravje, da pridemo prek tistega, česar ni uspelo še nobenemu. Najprej moramo jasno reči, da se moramo vrniti v leto 1993, pa mogoče v leto 1999. Torej, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo uvedeno zato, ker je državi takrat zmanjkalo denarja, da bi iz prispevkov financirala zdravstvo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je sicer samo v svojem osnovnem pojmu dopolnilno in prostovoljno. Vsi tisti, ki zdravstveni sistem poznamo, natančno vemo, da je to eden ključnih virov financiranja zdravstvenega sistema in da gre pravzaprav že danes za nekaj, kar plačuje 95 odstotkov državljanov in državljank, plačujejo redno in vestno. Skozi čas se je dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma namen tega zavarovanja v celoti izrodil, posebej po letu 2007. tako kot ste rekli, Tamara Kozlovič, v tej luči opozarjanja, naredimo nekaj, ukinimo to obliko financiranja zdravstvenega sistema, se ni naredilo nič, razen poskusov, razen kregarije, razen konstantnega razdvajanja in žal tukaj kot minister vidim, da tudi tukaj ena stran ne želi iti prek tega. Pa da se vrnem na tri ključne točke. Nesprejemljivo je, da so zasebne zdravstvene zavarovalnice dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovale v zavarovalni produkt in ga primerjajo s kasko zavarovanjem za avto. Nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da se v času po covidu, ko se cela Evropa sooča z noro rastjo stroškov, ko padajo najboljši zdravstveni sistemi, ki se ravno tako ukvarjajo z nedostopnostjo in čakalnimi vrstami, jaz bi vse res pozval, berite vse informacije, vso literaturo iz leta 2022, ki je bila objavljena v začetku 2023, kaj se dogaja v Angliji, na Švedskem, v Nemčiji in kaj iščejo. V tej luči je nedopustno, da so brez česarkoli vse tri zdravstvene zavarovalnice, iz vrste je izstopila ena, brezkompromisno dvignile ceno na 45 evrov, za 10 evrov na prebivalca oziroma na plačnika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlada je stopila na stran ljudi, res je, sprejeli smo uredbo in ceno zamejili, to smo lahko naredili, ali je zakonita, naj presodijo sodišča, Vlada je svoje delo opravila – prvi del. Drugi del, v luči manipulacije vsega se je Gibanje Svoboda izjemno pravilno odločilo in takoj odreagiralo. Zakaj? Ker imamo mandat ljudi, ljudje so nam zaupali, smo sprememba na sredini, levo in desno, seveda vse tiste, ki ste v parlamentu že dalj časa, vabimo, da skupaj začnemo pot reforme zdravstvenega sistema. sistema. Še enkrat, ukinitev obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je prvi korak. Mi de facto ukinjamo obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in v koalicijski pogodbi smo zapisali, da da ko najdemo način, kako bomo ta sredstva zbrali, in ta način smo zdaj našli, tudi Vlada s predsednikom Vlade, s finančnim ministrom in z mano kot ministrom za zdravje je dala jasno vedeti, da gre za začasen ukrep,

ali krčimo košarico, kršimo pravice pacientov, ohranjamo sedanjo stopnjo zdravstvenega sistema kljub neskončnim pritiskom, ki so se zgodili po covidu. Dobro veste če smo 15, 20 % ljudi, ki jih nismo zdravili v letih 2020, 2021 in sedaj prihajajo v sistem, tudi to se kaže, kak pritisk je. Skratka, kljub temu, da stroški v zdravstvenem sistemu blazno rastejo, ne samo v Sloveniji, v celi Evropi, ohranjamo za 35 evrov enake pravice pacientov, ne dvigujemo stroškov in stroške dviga v zdravstvenem sistemu ne prelagamo na paciente in državljane. In tretjič, s tem, ko obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dajemo z mize in v zgodovinske knjige, učbenike, da se nekaj naučimo iz tega, in ko pravzaprav zavarovalnice in dobičke zavarovalnic dajemo z mize, začenjamo pot iskanja nacionalnega konsenza, družbenega konsenza, stabilnega, uravnoteženega financiranja zdravstvenega sistema, kjer bomo seveda vsi morali solidarno prispevati. S tem, ko ta zakon potrdimo, s tem, ko za prehodno obdobje, najkasneje do 1. 1. 2025, sistem tudi s stroškovnega vidika kolikor toliko stabiliziramo, da nam ne eskalira in bomo naredili seveda vse, tudi z racionalizacijo in s tem, kar so poslanci Gibanja Svobode že opisali, bomo prišli do tega, da bomo v najkrajšem času, najkasneje do konca tega leta, vsi skupaj morali opraviti razpravo, kako bomo slovenski zdravstveni sistem financirali od 1. 1. 2025 dalje in tudi kako bo ta korak, ki se bo zgodil, začetek prave zdravstvene reforme. In ne drži, da nič ne delamo, in ne drži, da časovnica zamuja. Zakon o digitalizaciji je tik pred tem, da ga bo Vlada vložila v postopek in sami veste, sami veste, kaj pomenijo podatki, danes vidimo, kaj pomenijo podatki in samo digitalen, transparenten javni zdravstveni sistem, ko natančno vemo, kam gre denar, ki ga zberemo in se izvajalci med sabo primerjajo, je pot, da bomo imeli moderen zdravstveni sistem. Ja, čakalne dobe so v Sloveniji prisotne že 15 let, nedopustnost tega, da pacienti nimajo izbranega zdravnika, prav tako, številke so enake. Po covidu, ko je pritisk še velik, so se prehodno številke poslabšale, če boste gledali dinamiko, se stanje obrača. Ni pa čarobne palice, tega se zavedamo, ampak na Vladi in v vladajoči koaliciji, posebej v Gibanju Svoboda, se zavedamo odgovornosti, ki smo jo dali volivcem pri spremembi spremembi in nadgradnji slovenskega zdravstvenega sistema. Še enkrat, Vlada Republike Slovenije zakon podpira. Vlada bo s poslanci in v postopku dala vse, kar lahko da, da dobimo tisto, kar si državljani zaslužijo, in da začnemo pravzaprav s tem proces iskanja nacionalnega konsenza, kako bomo zdravstveni sistem financirali od 1. 1. 2025 dalje, na solidaren način, da bo sleherni državljan Republike Slovenije dobil storitev takrat, ko jo potrebuje. Zakaj? Zato, ker si Slovenci to zaslužimo, kot je bilo rečeno na predsedničinem forumu, ki ste ga omenili, in zato, ker si Slovenci zaslužimo, da vrnemo zaupanje ljudi v zdravstveni sistem, ki ga danes ni več. Hvala. Najlepša hvala. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvo k besedi vabim Terezo Novak, pripravi pa naj se poslanka Iva Dimic. Izvoli. Hvala za besedo. Začela bom z besedami nekoga drugega, nekoga, ki je zelo neposredno spoznal težave slovenskega zdravstva. Hipokrat je pravzaprav težil k temu, da je človeku treba pomagati, ne glede na to, ali je bogat ali reven. Predvsem v zadnjih 30 letih je zdravstvo kot sistem močno odstopilo od teh načel in kot glavnega sprejelo tistega, da je denar sveta vladar. Res si z denarjem lahko kupiš del zdravja ali vsaj skrajšaš pot do njega, ampak s tem si odrinil nekoga drugega, ki takih možnosti nima in lahko zato tudi umre. To so besede zdravnika gospoda Aleksandra Dopliharja, nekdanjega vodje ambulante za osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jo ustanovili Zdravstveni dom Ljubljana, Slovenska filantropija, Škofijska Karitas s podporo Mestne občine Ljubljana, v Ljubljani leta 2002. Takrat, ko se je število ljudi brez zdravstvenega zavarovanja tako povečalo, da so nevladne organizacije, ki delajo na terenu, opazile, da se stvar poglablja in da je to zadevo treba nasloviti in naslovili so jo s to ambulanto. Doktor Doplihar je bil tudi tisti, ki je vedno povedal, da v urejeni družbi takih ambulant ne bi smelo biti. In kako so ljudje pristali v tej ambulanti? Začelo se je po navadi vedno tako, da je človek nehal plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje, ker je pač zmanjkalo denarja za vse potrebe, zaradi doplačevanja je zanemarjal prve znake bolezni, če je do tega prišlo, zapadel, ker tako grejo stvari velikokrat, kadar gre kaj narobe, se podirajo tudi druge stvari, zapadel še v večje težave, na primer moral je zapreti obrt ali podjetje, ostal brez zaposlitve, ostal brez plačevanja v osnovno zdravstveno blagajno in pot do zdravstvenih storitev je bila prekinjena, zdravstvene ustanove so bile zaprte za nekoga brez zdravstvenega zavarovanja. tej ambulanti beležijo tudi zelo, zelo tragične zgodbe, ko bolnikom pravzaprav ne morejo niti s tem, da jim zdravniki prostovoljci tam pomagajo, narediti kaj dosti več, kot samo še malo omiliti konec konec življenja, ampak cilj ambulante je poleg tega, da se jim pomaga takrat, ko to potrebujejo, tudi to, da se jih sprejme nazaj v sistem, ker samo na ta način – z zavarovanjem lahko zagotovi kakovostno zdravstveno storitev. Doktor Aleksander Doplihar je bil zelo ponosen na svoje delo in je bil tudi zelo ponosen na vse

let, ni sploh več edina v Sloveniji, v lanskem letu je v tej ambulanti iskalo pomoč malo manj kot tisoč 100 ljudi, ki nimajo Prostovoljci, ki delajo v teh ambulantah, niso tisti, ki so iz javnega sektorja in popoldne delajo pri privatnikih in s tem podaljšujejo čakalne vrste, to so ljudje, ki pridejo popoldne brezplačno pozdravit ljudi, ki so danes mogoče v obupnem stanju, ko do zdravnika ne morejo in vedno več je takih, ki do zdravnika ne morejo, ta problem je že naslovljen in ambulante za ljudi, ki imajo zdravstvenega zavarovanja in niso mogli do osebnega zdravnika, delujejo zaradi zakona, ki smo ga sprejeli v tej vladi. Mimogrede, danes je na Prešernovem trgu na nekdanji dan mladosti, v moji mladosti je bil to dan mladosti, danes je pa veseli dan prostovoljstva na Prešernovem trgu. Vabimo vse, ker se tam predstavlja zelo veliko prostovoljskih organizacij in še posebej vabim tiste, ki imate velikokrat kaj za povedati proti

anomalije sistema, ki pa se pravzaprav postavijo v tej zgradbi. Po naši ureditvi nihče ne sme ogrožati zdravja drugih, smo pa z zdaj veljavno vpeljavo dodatnega zdravstvenega zavarovanja stopili pravzaprav prav na to pot. Leta 1992, ko se je dodatno zdravstveno zavarovanje vgradilo v naš zdravstveni sistem, je ta pravzaprav počasi svojo pot do stanja, kjer smo zdaj. Z vstopom komercialnih zavarovalnic je zdravje pravzaprav zdaj na koncu povsem transparentno postalo tržni produkt, kar pomeni, da ni več enako kakovostnega zdravja za vse ljudi, ne glede na njihovo finančno zmožnost, pač pa si z denarjem lahko v našem primeru odpreš pot do hitrejšega zdravljenja, kar pomeni boljšo, kakovostnejšo obravnavo. Tržni produkt oziroma nekdo, ki nudi tržni produkt, ni zainteresiran za to, da se neka tržna niša – in v našem primeru lahko o govorimo tržni niši čakalne dobe – pravzaprav sploh odpravi. Za zdaj je, na srečo, kakovost zdravja še vedno po mojem mnenju enaka za vse, ni pa enak za vse dostop do zdravja, ampak to je tudi kakovost. Če skleneš višjo premijo, to so ponujali do nedavnega, prideš prej do boljše zdravstvene oskrbe. In zaradi vedno več opozoril, tudi iz vrst civilne družbe, je bila ukinitev zdravstvenega zavarovanja na agendi več vlad do zdaj, vse od časa, ko je bilo vpeljano, do zdaj vedno neuspešno. Zdaj pa imamo mi tu možnost, da ta sistem končno izboljšamo. In eden od nujnih korakov je prav ta ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki pravzaprav že dolgo ni ali pa nikoli ni bilo zares prostovoljno, pač pa je že ves čas obvezno, če hočeš kolikor toliko dobro priti skozi, če se ti kaj zgodi.

Zelo pomembno je tudi to, sploh ne nenazadnje, ampak mogoče celo prvo, da vsi prispevki, ki jih prebivalci vlagamo v naš zdravstveni sistem in smo jih vlagali prek različnih zavarovalnic, zdaj ostanejo v zdravstvu in za zdravstvo in ne v dobičkih komercialnih zavarovalnic. Posebej ne zato, ker že od 2020 naprej resno zmanjkuje denarja v zdravstvenem sistemu, ne glede na prispevke, ki jih prispevamo prebivalci. Ob drugih nujnih spremembah – gotovo so to organizacija v zdravstvu, vodenje zdravstvenih institucij, transparentnost, predvsem pri dobavah in povsod drugje, tudi digitalizacija, o čemer vedno govori minister za zdravje, da bomo lahko odločali na podlagi podatkov bomo lahko zagotovili sistem, kjer bo vsak prebivalec deležen enako kakovostne zdravstvene storitve. Zdaj imamo na mizi novelo in, vsaj kar se mene tiče, sem zelo vesela, da jo podpira tudi civilna družba, to je tista civilna družba, ki vedno prva opozarja na anomalije v sistemu. In tudi zato,

zavarovanja, ampak je preimenovanje v obvezni zdravstveni prispevek, ki bo seveda odmerjen in odveden od neto plače. Danes so imeli tudi moji poslanski kolegi v stališčih sorazmerno sorazmerno zelo različne poglede na zdravstveni sistem, kako naj bo organiziran, pa moram reči, da me je kar malce malce zaskrbelo, ko se enkrat začne govoriti ali pa ko začne ena stranka govoriti o solidarnosti skozi svoje oči, skozi strankarske oči. Veste, ko enkrat začnemo govoriti različno, kaj je za kakšno stranko solidarno, se mi zdi, da se solidarnost lahko izgubi oziroma lahko ta solidarnost povzroči višje krivice. Rečeno je bilo, da mora tisti, ki ima boljšo plačo, solidarno plačati tudi več obveznega zdravstvenega prispevka. Tisti, ki ima boljšo plačo, že zdaj obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje višje kot nekdo, ki ima minimalno plačo ali pa povprečno plačo. Ampak ko se začne govoriti o solidarnosti, veste, kam lahko zaidemo, na kakšno polje lahko pridemo? Lahko pridemo do tega, da mora tisti, ki večkrat obišče zdravnika, več plačati. Ali je to solidarnost? Z očmi nekoga mladega, ki zdravnika ne potrebuje, je to povsem solidarno. V očeh ali pa z izkušnjami nekoga, ki pa večkrat potrebuje obiske, pa lahko rečem nas, rakavih bolnikov, pa je to pokop, pa je to nesolidarno. Zato z lahkoto govoriti, kaj je solidarno in kaj ni solidarno, se mi zdi, da je treba biti pri teh besedah previden, ker prispevati zato, ker potrebuješ vsak mesec zdravnika in vsak mesec recept za zdravila, se mi zdi povsem skrenjeno s poti in daleč stran od zdravstvenega sistema, za kakršnega si želim, da bi bil, da bi služil vsakemu posamezniku in da bi imel v središču pacienta, to se mi zdi najbolj pomembno. Danes govorite tako lepo, da bi rekla, ja, res je, vse imate naštudirano, ampak veste, 2013, 2014 smo imeli zelo podobno zgodbo, kako bo ZZZS vse to pokril, kako bo ZZZS vse to zbiral, kako bo vse to šlo. Če pogledate magnetograme iz tistih časov, boste videli, kaj je takrat ZZZS odgovoril, da oni to ne morejo zbirati, da niso pripravljeni, da bodo seveda nastali stroški z vzpostavitvijo sistema obračunavanja, opominjanja, izterjave.

teh koordinatorjev, pa je kljub temu denar šel, dolgotrajna oskrba se pa ne izvaja v takem obsegu. Ali se bo to naredilo? Ali imate to pripravljeno? Ali je to dogovorjeno z ZZZS? Potem mi boste vedeli povedati, na kakšen način se bo ZZZS tega lotil. Jaz nisem zasledila, kakšen strošek je ZZZS ocenil za vzpostavitev tega sistema. Ali je to res, tako kot sem dejala v svojem stališču, zgolj in samo piar akcija? Ven ste šli, ljudje so to podprli. Kaj pa zdaj? Zdaj bomo pa preračunavali, zdaj se bo pa šele moralo delo organizirati. Zagotovo so ključni viri, viri financiranja. In res je, OECD je rekel zdravstveni sistem, dolgotrajna oskrba rabi razpršene vire financiranja. Najlažje je reči, to zadevo bo pokril državni proračun. To je najlažje reči. Vsako stvar lahko pokrije državni proračun, tudi vse naše plače, bodimo vsi doma, vsi ljudje bodimo doma, pa nas bo državni proračun filal, če ne znamo poiskati različnih virov financiranja, ki naj bi bili razpršeni, kar pomeni, da je sistem odporen na večjo brezposelnost, na razne ostale krize. Če pa gremo vse polniti iz proračuna, pa je seveda vprašanje, kaj se bo zgodilo ob povečanju števila brezposelnih.

ljudi želimo zaščititi pred dvigom premij. Zakaj ne želimo ljudi zaščititi pred dvigom vinjete? Zakaj ne zaščitimo ljudi pred dvigom elektrike? Zakaj ne zaščitimo ljudi pred dvigom hrane? Tudi tam si ljudje zaslužijo zaščito, na katero ste pozabili in kot sem dejala spet v svojem stališču, se ne spopadate učinkovito z inflacijo, ki je v marcu višja od povprečja v Evropski uniji, mislim, da za 2,8 odstotne točke, kar ni malo. In kar je največji nesmisel, ljudi boste zaščitili pred dvigom premij, hkrati ste pa v zakon zapisali, da se bodo te premije enkrat letno dvigovale, dvigovale, revalorizirale. Jaz ne vem, mogoče bodo šle kdaj tudi dol, ampak me prav zanima, kolikokrat bodo šle dol, ko bo to enkrat v državnih rokah, tako kot davki. Jaz se samo bojim, da bomo zamajali ta občutljiv zdravstveni sistem, samo tega me je strah, nič drugega. Pa strah me je, da si vsi različno razlagamo, kaj je solidarnost. Eni bi obdavčili, eni bi oprispevčili. Tega me je res strah. Hvala.

usmerjamo v obvezni zdravstveni prispevek. Tudi v Svobodi nismo nikoli govorili samo o solidarnosti, ampak vedno o solidarnosti v povezavi s pravičnostjo

Rada bi poudarila tudi to, da se od takrat, ko smo vložili novelo, aktivno sestajamo z različnimi deležniki, na katere vpliva izvajanje te novele. Sestali smo se tudi s predstavniki ZZZS in ja, zagotovo so določeni organizacijski izzivi. Še enkrat, novelo smo vložili v rednem postopku ravno zato, da se spremeni kakšen člen, tudi termin izvajanja novele.

Glede na to, da imate en kup predlogov, jaz bom zelo vesela, da jih dobimo tudi pisno, bodisi kako še izboljšati novelo, pa mogoče pred matičnim delovnim telesom, tako da se pogovorimo o teh konkretnih predlogih. Imeli ste tudi številne predloge, kako na novo oblikovati naš finančni sistem, ki bo financiral javno zdravstvo. Tudi vašega konkretnega predloga se v Svobodi neizmerno veselimo in ko boste pripravili vaše rešitve, se usedimo, pogovorimo in mogoče bomo skupaj našli tisto, kar je solidarno in pravično in bo tudi družba to sprejela.

Moram reči, da vedno, kadar kritiziramo, povemo tudi svoje rešitve in tudi pred časom smo vam poslali svoje rešitve za rešitev zdravstvenega sistema, tako da mislim, da je zadeva odprta, imam elektronski naslov, dokaz, da sem poslala, ampak tudi vašega feedbacka ni bilo. Usedimo se in poglejmo, kje, na kateri točki se lahko najdemo. Ni vse na naši strani. Na naši strani je, da opozarjamo, da vam posredujemo, seveda ste pa vi koalicija in odločate, koga boste povabili na pogovor. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka dr. Tatjana Greif, pripravi naj se poslanka Sandra Gazinkovski. Izvoli. Hvala za besedo. Naj povem, da spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v Levici podpiramo, vendar opozarjamo, da je treba predlog popraviti tako, da bo v 23. členu jasno zapisano, da zdravstvene storitve v zvezi z reproduktivnim zdravjem, se pravi prekinitev nosečnosti, hormonske terapije, kontracepcija in podobno, krije obvezno zdravstveno zavarovanje brez prostora za kakršnekoli drugačne interpretacije. Ne pa, da morajo ženske iz šibkejšega

ali pa sploh nimajo zdravstvenega zavarovanja, nimajo dostopa do zdravstvenih storitev, do zdravstvenega varstva na področju reproduktivnega zdravja. Dalje moram omeniti še problem dostopnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo glede na to, ali nekdo živi v istospolni zvezi ali raznospolni zvezi oziroma ali gre za samsko osebo ali ne. Treba je torej odpraviti diskriminacijo samskih žensk na tem področju. Po novem Družinskem zakoniku so istospolni pari sicer izenačeni z raznospolnimi pari. Lahko se poročijo in dostopajo do možnosti za posvojitev otroka, ne pa tudi do medicinsko podprte umetne oploditve, zato je treba odpraviti diskriminacijo samskih žensk v tem pogledu, ker to pomeni, da imamo uzakonjeno diskriminacijo. Ker po zakonu, ki ureja dostop do medicinsko podprte umetne oploditve, sta do tega dostopa upravičena le moški in ženska, ki živita v zakonski ali izvenzakonski skupnosti, to je 5. člen tega zakona. Družinski zakonik po drugi strani pravi, da je zakonska zveza skupnost dveh oseb in da je namen zakonske zveze zasnovanje družine. Vendar istospolni pari nimajo, torej lahko sklenejo zakonsko zvezo, nimajo pa pravice do zasnovanja družine na ta način. Dostopa ni. Ženske hodijo v tujino in plačujejo drage klinike. To ni smešno! Čeprav plačujejo zdravstveno zavarovanje doma Ta pravica je bila ženskam odvzeta z zloglasnim referendumom leta 2001 oziroma že leta 2000 za časa vlade Andreja Bajuka. Želja po materinstvu je bila za samske ženske zatrta in poteptana in tako je vse do danes in to se mora spremeniti. Takrat leta 2000 sem sodelovala v kampanji Svobodna.si in argument desnice proti materinstvu samskih žensk je bil, glavni argument je bil, da se bodo v Sloveniji rojevali črnci in Kitajci in da bodo imele otroke tudi invalidne ženske in istospolno usmerjene ženske. To je bila prava paranoja. Samo, da vas malo spomnim na te nečednosti, ker spomin je zelo kratek, kadar gre za pravice žensk. Hvala.

Že 20 let se govori o spremembi, preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a se glede tega ni naredilo še nič. Absolutno nič. Takoj, ko se odpre ta tema, se pojavijo razni komentarji zavarovalnic, sindikatov, lobijev in določenih skupin, ki govorijo o tem, zakaj se vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja politika ne more oziroma ne sme dotikati. Najprej naj razložimo, kaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje sploh je. Kot verjetno veste, je sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji sestavljen iz dveh delov – obveznega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot že samo ime pove, obvezno zdravstveno zavarovanje je obvezno in ga v celoti opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela in pa zavarovanje za primer poškodbe pri delu ter poklicne bolezni. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Obseg pravic do zdravstvenih storitev pa je določen v odstotku vrednosti od storitev. To pomeni, da se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja financirajo nekatere storitve v polnem obsegu, 100-odstotno, druge pa le v določenem odstotku od vrednosti storitve. Razliko do polne vrednosti morajo zavarovanci kriti sami, lahko pa se za razliko zavarujejo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. To pa pomeni, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko do 100-odstotne vrednosti cene storitve. Ja, res je, dopolnilno zavarovanje je prostovoljno, a le na papirju, je namreč nekaj, kar je praktično nujno obvezno in nekaj, kar vsi potrebujemo ali pa bomo nekoč potrebovali in je ključni vir financiranja zdravstvenega sistema. Je del zdravstvene varnosti, ki pa se je skozi leta močno izrodilo. Navsezadnje so to večkrat omenile tudi same zavarovalnice. Zato ne moremo in ne smemo dovoliti, da dopolnilno zavarovanje v obliki, kot ga poznamo danes, na kakršenkoli način ogrozi zdravstveno varstvo državljank in državljanov. S to novelo odgovarjamo na dvig premij, ki so ga napovedale in sedaj že dvignile komercialne zavarovalnice, kajti v primeru nezmožnosti plačevanja višjih premij bi se marsikdo zavarovanju odpovedal in na tak način zmanjšal svoje zdravstveno varstvo in varstvo z njim povezanih zavarovancev. Tega si kot država ne moremo in ne smemo privoščiti. Zakaj? Vam povem na primerih. Pregled pri splošnem zdravniku stane približno 12 evrov, od tega osnovno zdravstveno zavarovanje krije strošek povprečno v višini 70 % te cene, kar pomeni, da bi zavarovanec brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja moral doplačati okoli 3,6 3,6 evra. To ni velik znesek in verjamem, da marsikdo potem reče, potem takem jaz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sploh ne potrebujem, kar pa ni čisto res. Poglejmo si na primer operacijo srčnih zaklopk. Cena te operacije je okoli 25 tisoč evrov, od tega osnovno zdravstveno zavarovanje krije okoli 20 tisoč evrov, kar pomeni, da bi zavarovanec brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja moral odšteti 5 tisoč evrov naenkrat. Drugi primer, ki se je nedavno zgodil, je primer, ko starši niso imeli dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, njihov otrok je žal padel v nezavest in bil odpeljan v klinični center. Nujno medicinsko pomoč krije osnovno zdravstveno zavarovanje in ta znesek je bil pokrit. Obvezno zdravstveno zavarovanje pa ni krilo kome in obravnave v sami bolnišnici. Starši so tako po smrti otroka morali bolnišnici plačati še 35 tisoč Poleg smrti otroka so dvignili še kredit. Če opozorim še na en pomemben vidik, pribitek na premijo in čakalno dobo oziroma karenco. Osebam, ki jim je dopolnilno zavarovanje prenehalo ali se vanj niso vključili, se ob ponovni vključitvi v dopolnilno zavarovanje premija poveča v višini 3 % na leto in prične teči čakalna doba oziroma karenca. To je čas, v katerem zavarovanec plačuje premijo, ni pa zavarovan, traja pa tri mesece. Tako sistema ne moremo izigrati. Na primer, če jaz ne bi imela dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v tem trenutku in bi se mi nekaj zgodilo in čeprav bi se zavarovala v istem trenutku, mi zavarovanje ničesar ne bi krilo, saj imam čakalno dobo. Zato ponovno poudarjam, novela zakona, ki jo obravnavamo danes, nam nič ne jemlje, kvečjemu omejuje rast cene premije, ki so jo napovedovale komercialne zavarovalnice. Premija bo ostala v višini 35,67 evrov z možnostjo valorizacije enkrat letno šele leta 2025. Prav tako ohranjamo košarico storitev, je ne krčimo. Ne povečujemo čakalnih dob, za katere vemo, da iz leta v leto naraščajo zaradi raznoraznih razlogov. Še največji razlog pa je bil covid in seveda ukrepi. S tem predlogom zakona bomo torej ohranili število zavarovancev, ki si zaradi napovedanega dviga premij ne bi mogli tega privoščiti in bi izstopili iz sistema. Kar je še zelo pomembno, predlog zakona predvideva odpravo dela obratovalnih stroškov in prelivanja dobičkov zavarovalnic v zasebne žepe, tato bom predlog zakona podprla. Hvala.

Predlog novele smo si seveda v naši poslanski skupini dobro pogledali. Najprej prenaša dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezno tako, da ga nadomesti z obveznim zdravstvenim prispevkom, s čimer je po vaši dikciji financiranje zdravstvenih storitev v celoti zagotovljeno iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. In potem naštejete še tri cilje: da se s tem določa enotni fiksni znesek obveznega zdravstvenega prispevka ter določa zavezance za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka ter da se ureja zavarovanje finančnih tveganj, ki bi lahko nastala zaradi ukinitve dopolnitvenega zdravstvenega zavarovanja.

Tam je bilo rečeno, da se za 95 % državljanov bojda ne bo nič spremenilo. Golob je takrat napovedal zamrznitev cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do 1.

sledeči. Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje gospa Mlakar je dejala, da je odločitev o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na zavod politična. Jasno, seveda, saj jo politiki sprejemate, ampak jaz vseeno ocenjujem kot opozicijski poslanec, da ste tukaj šli v neko všečno politično odločitev, ki pa bo potem pod črto ob koncu dneva vseeno dražja. Dražja, to ni samo moja ocena, ocena naše poslanske skupine, tudi recimo Slovensko zavarovalno združenje temu pritrjuje. In glede zamrznitve cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ste vi, gospod minister, dobili od pravnika Globevnika eno besedilo, kajne? Tako je vsaj napisal v današnji Pravni praksi: pričujoče besedilo je bilo 14. aprila poslano na Slovensko državno združenje in ministroma Danijelu Bešiču Loredanu in Luki Mescu. Pravnik Globevnik pač razlaga o kaskadnem neskladju uredb z relevantnimi zakoni. Primeroma navede, da je Uredba o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen, v neskladju z Zakonom o kontroli cen in v neskladju z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zaradi česar je posledično v neskladju z Zakonom o kontroli cen tudi sama Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. On to opredeli tako, da je glede na Zakon o kontroli cen treba oziroma bi morali vi na Vladi preveriti, ali storitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja spadajo sploh med primere področja, kjer se lahko določajo ukrepi kontrole cen. In potem ocenjuje, da premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na podlagi 1. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen ni možno omejiti, saj za to omejitev ni najti podlage v doseganju ciljev in ukrepov gospodarske politike, ki so določeni z akti Državnega zbora. Vi ste v predhodni točki nam očitali, koliko uredb naj ne bi bilo v skladu z ustavo in tako dalje, ampak glejte, tako pravniki ocenjujejo, dejansko so te vaše uredbe v neskladju z zakoni. Tako da boste, minister, verjetno na podlagi tega dopisa, ki vam ga je pravnik poslal, še kaj povedali. Zdaj pa pridem k srži problema te vaše novele, ki jo mi ocenjujemo, da je pač slaba, da je zakon slab. Zakaj? Zakaj? Najprej. Toliko imate po ustih tega leporečenja, da nam zdaj vlada svoboda, ampak glejte, že na začetku lahko povem, da se zdaj prostovoljno zavarovanje spreminja v obvezno. Kaj to pomeni? Da se ne upošteva avtonomije, volje vsakega posameznika. To ste dejansko de facto uvodoma s to novelo dokazali. Ko sem govoril o časovnici treh mesecev, spoštovani minister, to so kratki časovni okviri. V organizacijskem smislu, tudi stroškovno ste sposobni vzpostaviti sistem obračunavanja, opominjanja in izterjavo obveznega zdravstvenega prispevka, kar bo seveda ključno potem pod črto za delovanje tega sistema.

Observacija, da bo šlo plačilo prispevka iz neto dohodka državljanov, hkrati se pa ne bo zmanjšala osnova dohodnine, pomeni, da bo na nek način šlo za dvojno obdavčitev državljanov. Tega verjetno tudi sami ne boste negirali. Vizavi te novele ni nikakršne aktivnosti za zmanjševanje čakalnih vrst, za povečanje dostopnosti v zdravstvu, ki je dejansko ključni problem v našem zdravstvu.

hitro, ne vem, po mesecu pa pol sem bil na vrsti, nisem problematiziral, smo vsi državljani, so mi pa drugi tam v čakalnici povedali, ki so pa imeli res kake težje probleme, da jih skrbi, da se čakalne vrste v tej državi ne zmanjšujejo. Tisti erodirani, ki se malo posvečajo temu področju zdravstvenega miljeja, tudi pravijo, da se bojijo, da ta vaš izlet v to novelo ne bo izboljšal zmanjšanja čakalnih vrst. Tako pač vox populi iz čakalnic v naših zdravstvenih domovih. Mislim, da je že kolegica Dimic o tem govorila, da je glede na to, da so za opravljene storitve nad planom izvajalcem plačevale le zavarovalnice iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pričakovati, da izvajalci storitev nad planom sedaj ne bodo opravljali, saj zanje enostavno ne bodo prejeli nobenega plačila. Tudi naslednja nevarnost tega. Če bi bili vi do svojih volivcev in predvsem do bolnikov dejansko, jaz vas dojemam kot transparentnega ministra, pa vendarle imate nad sabo še vedno politične šefe – zakaj se potem dopolnilno zdravstveno zavarovanje de facto ni v celoti ukinilo? tem bi se razbremenilo dejansko ljudi, zdaj se pa vseeno zdi, da je to na nek način krinka za prenos sredstev zavarovancev v kontekstu zavarovalnih pogodb na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Po enih ocenah bo še teh 0,6 milijarde evrov nekontrolirano potem krožilo po sistemu. Ne vem, če boste imeli tu kakšne varovalke, da to ne bo tako. Spoštovani minister, potem ko se boste prijavili k besedi:

ne vem, ocenili, vkalkulirali, koliko bodo ti dodatni administrativni stroški znašali? O specifičnih skupinah smo tudi že slišali. Opozicijske poslance skrbijo tako delavci v tujini kot druge kategorije prebivalstva. Jaz bi vas zdaj vprašal, kako bo dejansko z brezposelnimi osebami v tej državi. Kdo bo njim dejansko izstavljal račune? Tudi za kmete se bojimo, kajti za njih velja pavšalna obdavčitev, ker ne prejemajo plače, plačujejo pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kaj to pomeni? Kdo bo njim, če rečem v navednicah, trgal od njihovega osebnega dohodka in na kakšen način? Ter tisti zavarovanci občani, ki si plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje kot občani, imajo pa recimo tudi druge dohodke, najemnine, rente in tako dalje, kako bo potem, kdo bo njim tudi izstavljal račune, se pravi, kdo bo potem tudi nad tem izvajal nadzor, da res ne bo prišlo zaradi te vaše, bi rekel, hektike po uzakonitvi te novele do še dodatnih nevšečnosti? Tako pri ljudeh kot na drugi strani pri tistih, ki se bodo ukvarjali z novimi administrativnimi bremeni oziroma stroški.

In da ga tudi opozorite, da je to poslanski zakon, ne pa zakon, ki ga je vložila Vlada, zato je sila nenavadno, da naslavlja vprašanja na ministra. Hvala.

prostovoljno le na papirju. Ker dejansko, če ga nimamo, moramo sami plačati razliko, kar pomeni, da si večina ljudi ne more privoščiti tako velikih dodatnih stroškov. Pa še to bi dodala. Gospod poslanec Dejan je že šel. Rekel je, da nujne zdravstvene storitve niso dostopne. To ni ravno res, nujna zdravstvena storitev pomeni, da vam rešujejo življenje, in če je kaj takega, potem greste na urgenco in

Drži, kar je bilo na začetku povedano. 20 let trajajo ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 20 let, pet vlad, pet koalicijskih pogodb, se mi zdi, da pet, mogoče tudi šest, ki so obljubljale, ki so ki so rekle, da se bodo ukvarjale s to tematiko. 20 let neuspešnih poskusov. K temu se vrnem na koncu, kateri so bili ti neuspešni poskusi, ampak na začetku bi rad predvsem izpostavil, zakaj pride do tega, da državljanke in državljani vedo, kako pride do takih posameznih političnih odločitev, ki so tako velike, kot je dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma njegova ukinitev. Desnica je tukaj izvzeta. Oni načeloma tako ali tako bolj reprezentirajo interese kapitala, kot so zavarovalnice, celo neki, ki sedijo v nekih, so funkcionarji določenih strank, ampak to pustimo ob strani, s tem se tukaj ne bom ukvarjal.

Poslanci, ministri, predsedniki vlade so podvrženi temu, da interesi zavarovalnic, tistih, ki imajo dobiček od

spremenili svoj glas, pri ministrih, da bi spremenili svoje mišljenje o tem, pri predsednikih vlad in tako dalje in tako dalje. Pa saj to vsi vemo, samo redkokdo to na glas pove. Kot sem že začel, petkrat se je zgodilo, in tu se zahvaljujem novinarjem iz N1, ki so imeli zelo lep pregled petih dosedanjih poskusov ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prva vlada,

Trop Skaza, Gantar za zdravstvo, za finance Čufer, takrat. Po citatu ene te bivše ministrice, lahko ukineš dopolnilno zavarovanje samo, če nekaj zavarovalnicam ponudiš. Torej zopet jasno: veliki interesi, kapitalski, dobičkonosni interesi so tukaj zadaj. Četrta vlada, ki je poskušala to ukiniti, vlada Mira Cerarja, Milojka Kolar Celarc, Mateja Vraničar Erman kot finančna ministrica, tudi ni šlo, domnevno zaradi nesoglasja med zdravstveno ministrico in takrat finančno ministrico. Petič, vsi vemo, je vlada celo zaradi tega padla, to je Šarčeva vlada, Aleš Šabeder in Andrej Bertoncelj. Zakaj govorim ta imena? Nič slabega o njih, o marsikom od njih imam zelo dobro mnenje, ampak s tem je začel minister: usklajen trio, predsednik Vlade, minister za finance in minister za zdravje, ki stojijo za tem predlogom, ki imajo, po domače povedano, jajca stati za tem in

dokončni obravnavi in tudi pri vseh nadaljnjih korakih. Koalicija je tukaj trdna, vlada je tukaj trdna, ministri so tukaj trdni in to je posebnost te koalicije. Hvala.

Beseda dneva bi danes gotovo da bila ukinitev. Veliko poslancev, če ne vsi, smo jo uporabili. Kaj? Ukinitev zdravstvenega zavarovanja, dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ampak po svojem pomenu ukinitev v tem primeru ni ukinitev, ampak je uzakonitev nečesa drugega. Mislim, da je prav, da je politično korektno, da ljudem povemo, da ne bodo plačevali manj. Da bodo še vedno plačevali, samo na drugačen sistem. Saj ni morda s tem nič narobe, narobe pa je, če ljudi zavajamo. Jaz bi pa vendar rada na glas zastavila nekaj vprašanj. Nekaj vprašanj predlagateljem in tudi vladi. Navsezadnje je minister jasno povedal, in tudi moj predhodnik, da vsi trdno stojite za tem zakonom, poleg poslancev tudi vlada, ki se je pozitivno do njega izrekla, minister je tudi naštel, zakaj se je, in seveda za tem stoji tudi predsednik Vlade. Zato bi bilo da nam odgovorijo na ta vprašanja. In sicer, prvo vprašanje bi bilo takšno. Vlada, premier, minister je na začetku leta povedal, kaj so največji problemi trenutnega zdravstvenega sistema in kako se jih bo po časovnici lotil. Med prvimi je bil naštet ZZZS. Zdelo se je, kot da jim ne zaupa in kot da ne delujejo dobro. Veliko denarja, učinkovitosti ni. Kot prva od zakonov je takrat bila napovedana ravno sprememba zakona, vodenja, ukinitev skupščine in tako naprej, zdravstvene zavarovalnice. Potem ne vem, kaj se je zgodilo – jaz ne bom nič ugibala, če bom dobila odgovor, bom pa vesela – da ste časovnico spremenili in na prvo mesto dali ukinitev tega zavarovanja in še denar kanalizirate skozi zdravstveno zavarovalnico. Ali se je čez noč kaj zgodilo, da ta kar naenkrat zdaj deluje dobro in da ji zaupamo še dodatni denar? Drugo. Slišali smo, da ljudje ne bodo plačevali več oziroma da smo jih obvarovali podražitev. Prav. Po drugi strani je tudi bila sprejeta uredba, ki potrjuje to, da zavarovalnicam omejijo dviganje. Tudi to prav. Toda mnogokrat sem slišala ministra in mislim, da je tudi danes rekel, pa ni uporabil te besedne zveze, kot jo bom zdaj da obstaja tako imenovani kovidni rep, kar pomeni, da bo potrebnega v zdravstvu še več denarja iz znanih razlogov, da jih ne ponavljam, kakšne posledice je pač pustila ta epidemija na zdravju populacije kot celote. To mi je popolnoma jasno. To se pravi, več denarja bomo potrebovali. Ljudem pa obljubljamo, da ne bodo plačevali več. To pomeni, da bo plačeval proračun. Tudi tu ni nič hudega. Vendar je ljudem treba povedati, da proračun polnijo sami, to se pravi z davki. Ali to pomeni, da bomo povišali davke? Ali to pomeni, da bomo krčili zdravstvene storitve? Boste takoj rekli ne, ker to je bilo danes večkrat rečeno. Ali to pomeni, da bomo navrtali luknjo v državne finance? Kaj to pomeni? Ta teden smo – kdaj je bilo? – včeraj obravnavali rebalans proračuna in slišati je bilo s strani vladnih predstavnikov, da zmanjšujete primanjkljaj. To je dobro slišati, ampak sprašujem se zopet na glas, ali ne bo ravno zaradi te spremembe zakona, kovidnega repa in še česa pomenilo, da bomo na eni strani sprejeli rebalans, ki bo zmanjšal primanjkljaj, na drugi strani pa bomo sprejeli zakon, ki bo pa takoj navrtal ta rebalans oziroma ta proračun in bodo številke začele rasti. Veste, koga pogrešam v tej celi razpravi? Pogrešam ministra za finance. Moj kolega Jernej Vrtovec se je ob začetku razprave, ko je sploh bil zakon vložen, slikovito izrazil: »Če bi bil jaz na mestu ministra za finance, bi me bolela glava.« Zdaj ministra ni in jaz upam, da ga ne boli glava, da je zdrav. Ga pa sprašujem na glas, ali je prepričan, da vsa ta telovadba v zvezi s kanalizacijo denarja za zdravstveni sistem, v zvezi z obljubami, da ljudje ne bodo plačevali več, ali vsa ta situacija situacija res ne pomeni posega v javne finance in ali mirno spi. Kajti ko bodo finance počepnile, nedaj bože, potem bo za vse prepozno. Ker kakorkoli, zdravstveni sistem je, tako kot je bilo danes večkrat slišati, najbolj kompleksen in najbolj osnoven. Ker bolj osnovnega kot zdravje ni in večje dobrine, kot je zdravje, si najbrž nihče ne želi. Zato je bila moja razprava danes namenjena opozorilom, vprašanjem in seveda želji, da vse, kar ste si namenili, dejansko tudi uspe. Ne glede na to, kakšen bo na koncu rezultat celotne zdravstvene reforme. Začeli ste jo z majhnimi koraki, začeli ste jo z besedo začasno. To začasno bi lahko bilo usodno ali pa bi bilo tudi dolgotrajno. Ampak na koncu, pod črto, jaz si želim a) da veste, kaj delate, b) da imate

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Draga kolegica, tudi jaz si želim, da bi v tej državi končno to uspelo. Zdi se mi, da 30 let govorimo eno in isto, govorimo, da je treba okrepiti zdravstveni sistem, govorimo o tem, da je potrebno odpraviti odpraviti čakalne vrste, govorimo o tem, da doplačevanje zdravstvenih storitev ni pravično, nikoli se pa nič ne zgodi. Vsakič znova nam pred realizacijo nekaj umanjka, ali so to lobiji, kot je rekel kolega, ali je to, da umanjka poguma, ne bi vedela. Vem pa, da smo Socialni demokrati vrsto let absolutno podpirali, lahko rečem, ukinitev, preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, v vsakem primeru pa smo vsakič znova zagovarjali pravičen zdravstveni sistem, ki bo omogočal dostop do celovite zdravstvene storitve na način, da ne bo potrebno nesolidarno doplačilo. Ta koalicija je to tudi jasno zapisala v svojo koalicijsko pogodbo. Da nas je spodbudilo še hitreje realizirati zaveze, ki smo si jih zadali v okviru splošne zdravstvene reforme, ki naj zagotovi nek moderen in pravičen zdravstveni sistem, pa so seveda odgovorne zdravstvene zavarovalnice, ki so nenadoma, praktično čez noč svojim zavarovancem poslale dopise in jih obvestile, da se bo premija dvignila, ne za 1 evro, ne za 2 evra, mislim, da celo za skoraj 10 evrov. To je bil prvi korak. Nihče ne ve, kje bi se te podražitve končale, ali bi drugi mesec bili na 50 evrov povprečne premije, na 100 evrov. V tistem trenutku je bilo potrebno reagirati in jaz pozdravljam, da so naši koalicijski partnerji zelo hitro reagirali, pripravili zakon, ki smo ga, tu so se sicer sprožale polemike, češ, nismo bili soglasni in tako dalje, v resnici so vsebinsko lahko vedeli vnaprej, da podpiramo, ker je bil podoben podoben zakon, kakršen je bil v obravnavi tukaj že leta 2019, in mi smo lahko samo pozdravili, da so hitro reagirali, in se seveda absolutno pridružili. In tudi dandanes zelo suvereno stojimo za to vsebino skupaj s svojimi koalicijskimi partnerji. Ker je bilo edino prav, edino odgovorno s strani koalicije, da se reagira in da se te cene zamrzne in da se prepreči nadaljnje podražitve. Da se prepreči, da bi morebitni državljanke in državljani morali odpovedovati svoje zavarovalne pogodbe, kar se je mimogrede dogajalo že samo po obvestilu. Veliko naših državljank in državljanov se je bilo samo po obvestilu enostavno v luči vseh podražitev, v luči energetske draginje in tako dalje primorano odločiti, da se bodo dobesedno odpovedali celoviti zdravstveni storitvi, ker je pač ni brez doplačila. Zato je tudi malo absurd ali pa metanje peska v oči, ko govorimo, da je bilo do sedaj prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, zdaj bo pa obvezno zdravstveno zavarovanje in da mi v resnici samo uzakonjamo doplačila. To enostavno ni korektno, ker če ti ne moreš pridobiti zdravstvene storitve, ne da bi jo doplačal, kakršna je bila že zdaj situacija, ne gre za prostovoljstvo, ampak gre za neko navidezno prostovoljstvo, v resnici pa obvezno zavarovanje že dandanes. Če želiš priti do celovite zdravstvene storitve, v nasprotnem, delno je to krito iz obveznega, greš vsakič znova na doplačilo. Zato je bilo to edino primerno, pravilno in odličen prvi korak pri izgradnji nekega res solidarnega in pravičnega zdravstvenega sistema, kakršnega si ta naša ljuba država tudi zasluži. Vse koalicijske partnerice vsakič znova poudarjamo, da si želimo zdravstveni sistem, ki bo res moderen in ki bo v ospredje postavil pacienta, ki bo pravičen. In vsi skupaj si želimo krepiti javni zdravstveni sistem. Ampak da bi dejansko do tega prišli, je seveda pot precej dolga, ker mi ne moremo v šestih mesecih popraviti tridesetletnih napak. Vsakič znova govorimo o tem, samo o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo danes videli, da je bilo petkrat pet sistemskih poskusov, pa niso bile manjšinske vlade, bile so tudi večje koalicije, vsakič znova se je zalomilo. In se človek vpraša, zakaj, kako so lahko tako močni določeni lobiji, da politika tako poklekne. Prepričana sem, da tokrat to ni tako, da smo tokrat res skupaj odgovorni in vemo, da moramo to vprašanje nasloviti. Državljanke in državljani so tudi zelo pozdravili ta korak in niso nasedli navedbam, češ, zdaj boste pa morali še več doplačevati pa zdaj bo pa obvezno za vse pa tako dalje. Ne jih podcenjevati, ne podcenjevati njihovega znanja. Vedo, o čem se govori, vedo, kaj so anomalije doplačil dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in vedo, kaj politika v tem kontekstu naslavlja. V prvem koraku je pa naslovila za nas zavržne podražitve čez noč. Da bi katerikoli pacient ostal brez zdravstvene storitve zaradi tega, ker je nekdo na ta način dvignil cene premij, se meni zdi enostavno zavržno in nesprejemljivo. V takih primerih je politika odgovorna in dolžna neposredno in nemudoma reagirati. Predvsem pa je pomembno, da če pride, ko bo ta zakon sprejet, torej ko bo de facto prišlo do prenosa v obvezen zdravstveni prispevek, je Socialnim demokratom in vem, tudi vsem koalicijskim partnerjem, najpomembneje, da se košarica pravic na ta račun ne omejuje oziroma da ne bo manjša. In to vem, da ne bo, to zagotavljamo, da ne bo. Ampak to je, še enkrat, zgolj prvi korak na neki dolgi poti, v katerem se mora res zgoditi zdravstvena reforma, kjer bomo videli, koliko je še rezerv v celotnem zdravstvenem sistemu, kot je tudi minister zagotovil. In tudi vem, ker sem bila slučajno na tiskovni konferenci, na kateri je predlagateljica predstavljala zakon, da je minister za finance tam stal suvereno in ga ni nič bolela glava. Tako da mislim, da je tukaj vlada v celoti izrazila suport temu zakonu in odgovornost je na vseh nas. to vprašanje bi pa moralo v tem trenutku res biti apolitično, ne bi smelo biti vprašanje desne ali leve politike, moralo biti vprašanje, kako našim državljankam in državljanom v resnici zagotoviti čim hitrejšo storitev, čim bolj celovito storitev v skladu z denarjem, ki ga že sedaj vplačujejo v sistem. Zakon bom seveda absolutno podprla, torej sklep, da se gre naprej v nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.

Slovenci smo narod, ki ni najbolj naklonjen spremembam, torej tudi ne reformam, ki pa so nujne, še posebej tam, kjer je doslej obstajalo nezadovoljstvo. Ne maramo jih, če slutimo, da bodo morda povezane z nekoliko večjimi finančnimi izdatki ali obvezno soudeležbo pri tem. Jasno pa je, da si vsi, prav vsi želimo sprememb v kvaliteti in obsegu zdravstvenih storitev, ker govorimo danes o zdravstvu, izboljšavi kakovosti oskrbe, skrajšanje čakalnega časa za specialistične preglede ali operacije ter večjo razpoložljivost najsodobnejših tehnologij in zdravil. V svoji razpravi želim spomniti, kaj se je dogajalo na področju dopolnilnega zavarovanja v Republiki Sloveniji, kako smo zdravstveno zavarovanje sploh dobili, kako se je spreminjalo in kateri so bili motivi za njegovo uvedbo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zaživelo 1. januarja 1993. S tem zavarovanjem se zavarujemo pred doplačili za zdravstvene storitve, kot smo danes že kar nekajkrat slišali, zdravila in medicinske pripomočke, ki bi jih morali sicer doplačati. Doplačevanje smo imeli že v Jugoslaviji, kar pa je bilo seveda zelo nepraktično, ker so imele s tem veliko dela medicinske sestre, ljudje pa tudi včasih niso imeli s seboj denarja. S prvo in mimogrede tudi edino reformo iz leta 1992, ki je stopila, kot sem že omenila, v veljavo 1. 1. 1993, je Slovenija dobila Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki upravlja obvezno zdravstveno zavarovanje, za doplačila pa so se ljudje lahko po novem zavarovali. Sprva je zdravstveno zavarovanje ponujal samo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, a kmalu sta ga začeli ponujati tudi komercialni zavarovalnici, najprej Adriatic, ki je danes del zavarovalnice Generali, nato še Triglav. V času vlade Janeza Drnovška se je tisti del ZZZS, ki se je ukvarjal s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, ločil od zavoda, tako je nastala Vzajemna v lasti zavarovancev. Takrat se je tudi začel uporabljati izraz dopolnilno. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je bila, kljub temu da so si zanjo prizadevali že mnogi, vselej misija nemogoče. Zaradi tega so padale vlade, odstopali so zdravstveni ministri, interesi zavarovalnic so bili vselej močnejši. Ministri so se v zadnjih 20 letih za ukinitve oziroma preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bolj ali manj zavzeto trudili, nekateri tudi s figo v žepu. Vsem je spodletelo. 1. novembra leta 1998 je nastala prva specializirana zavarovalnica na območju Slovenije, Vzajemna, družba za vzajemno zavarovanje. zakonom o zavarovalnicah, sprejetim nekaj mesecev po noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje opredeljeno kot zavarovanje, ki predstavlja javni interes. Leta 2004 se je po triletnih pripravah v bitko za denar zavarovancev prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj vključila tudi hčerinska družba Zavarovalnice Triglav, Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. Tej je do leta 2006 uspelo pridobiti 14-odstotni delež zavarovancev. Beli knjigi iz leta 2003 je dve leti kasneje sledil nov Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta reforma je zadnja večja in je determinirala tudi trenutno stanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ki smo jih razglasili za javno dobro. Z uvedbo izravnalnih shem ter enotnih premij so preprečili selektivno dvigovanje premij zgolj za starejše zavarovance. Novi zakon, sprejet 2005., je bil v prid Vzajemni, ki zaradi slabšega portfelja zavarovancev, pri njih je bila namreč zavarovana večina starejšega prebivalstva, ki so največji porabniki zdravstvenih storitev v Sloveniji, ni dosegla takšnih pozitivnih rezultatov, kot bi jih lahko. S pomočjo izravnalnih shem je v Vzajemno dotekalo več denarja, s tem pa je postala zanimiva za posameznike, željne le-tega. Večkrat so v javnost prišle kritike o visokih plačah. V letih 2005 do 2007 jo je uprava želela preoblikovati v delniško družbo, drugi poskus privatizacije pa je bil prek prenosa premoženja zavarovalnice Adriatic Slovenica na Vzajemno. Oba poskusa sta propadla. S preoblikovanjem in posledično ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se tako različne vlade ukvarjajo že praktično 20 let, skoraj vsi dosedanji ministri za zdravje pa so se na tem vročem kostanju močno opekli. Interesi zavarovalnic so bili namreč vsakič močnejši. Pa poglejmo. 2003. leta je dopolnilno zavarovanje kot nekakšno začasno rešitev poskušala ukiniti zadnja vlada LDS oziroma takratni minister za zdravje Dušan Keber. Leta 2011 sta poskušala ukiniti dopolnilno zavarovanje takratni premier Borut Pahor in zdravstveni minister Dorjan Marušič, ki sta predstavila izhodišče zdravstvene reforme. Z njo sta želela 350 milijonov evrov, kolikor jih je takrat za košarico pravic prispevalo dopolnilno zavarovanje, prenesti v obvezno zavarovanje, stopnjo za prispevek pa zvišati za dve odstotni točki. Eden glavnih argumentov je bil, da stroški treh zavarovalnic, ki ponujajo dopolnilno zavarovanje, torej Vzajemna, Adriatic Slovenica in Triglav, zdravstvena, skupaj znašajo skoraj 50 milijonov evrov. Toda že vnaprej je bilo jasno, da je reforma obsojena na propad. Mimogrede, to je bil tudi čas finančne in gospodarske krize. Naslednji, ki si je prizadeval za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je bil minister Tomaž Gantar, obenem bi ali dvignil prispevke za delojemalce ali bi uvedli novo obvezno dajatev za kritje tistih zdravstvenih pravic, ki bodo izločene iz osnovne košarice. Toda že teden pozneje je minister Gantar odstopil, domnevno zaradi razlik pri programskih stališčih v koaliciji in pritiska lobijev. Februarja 2014 je vodenje zdravstvenega resorja prevzela Alenka Trop Skaza. Na zaslišanju v parlamentu je med prednostnimi nalogami napovedala ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Vsi njeni načrti so se zaradi očitkov, podtikanj in pritiskov, tudi na njeno družino, izjalovili, odstopila je. 2014 je vodenje Ministrstva za zdravje prevzela Milojka Kolar Celarc, ki je pred tem vodila Vzajemno in je zelo dobro poznala sistem delovanja in njegov vpliv. Ob nastopu mandata je tudi ona napovedala ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Nadomestila bi ga s posebno dajatvijo za uporabo zdravstvene storitve. Eden največjih nasprotnikov znotraj koalicije je bil takrat menda bivši minister za zdravje Gantar. Njenim načrtom je sledil Samo Fakin, kratkotrajno, z odstopom. Aleš Šabeder ni nasprotoval ukinitvi, a je ocenjeval, da je predlog slabo pripravljen. Potem je šlo glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja samo še navzdol. Govorimo lahko o neopravljenih nalogah ministrov za zdravje. Teden dni po tem, ko je ena od zasebnih zavarovalnic kot prva podražila dopolnilno zdravstveno zavarovanje s 35 na 45 evrov mesečno, je trenutna koalicija napovedala njegovo ukinitev oziroma preoblikovanje. Tega ne bodo več prejemale zasebne zavarovalnice, ampak javna zdravstvena blagajna. Sedanji minister se je resno in odgovorno lotil zdravstvene reforme, torej tudi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zelo dobro vemo, spoštovani, kako težka naloga je pred nami, in pritiskov se ne bojimo. Nasprotno, trdno smo odločeni, da končno presekamo gordijski vozel, v katerega je ujeto naše zdravstvo. Da zaključim. Ker je ravno 25. maj, zaključim z asociacijo na mladost: »Računajte na nas.« Hvala lepa.

To določa že 2. člen, ki opredeljuje, da je Slovenija pravna in socialna država. Med pomembnejšimi določbami, ki urejajo socialno varstvo, pa je 50. člen, ki med drugim govori tudi, da država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Tudi zato je potrebno ravnati preudarno in predvsem v korist našim državljanom. Ravno zato se je tokratna koalicija lotila večjih sprememb na področju socialne varnosti in tudi na področju zdravja. Zdravstvena reforma ni samo en zakon, ampak je cela paleta predpisov, ki prinašajo spremembe in ki bodo uredile – zdaj se vsi strinjamo s tem – neustrezno situacijo v našem zdravstvenem sistemu. Težave so se nabirale vrsto let in do sedaj se nobena vlada ni tega lotila sistemsko, ampak so se sprejemali ukrepi, ki so prinašali kratkoročne rešitve, ampak v bistvu so v celoti sistem še bolj zamegljevali in ga pripeljali do takšnega, kakor ga imamo sedaj. Spremembe na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo napovedali v Gibanju Svoboda že v našem programu in prav tako se je znašel tudi v koalicijski pogodbi. Sistem, na katerega javnost gleda kot na nekakšen tujek v sistemu javnega zdravstva, ker so vanj vključene zavarovalnice, katerih cilj je v glavnem dobiček, ne pa dobra urejenost zdravstvenega sistema, so želele spreminjati številne vlade v preteklosti in bile so neuspešne. Zakaj? Ali ni bilo poguma, ali ni bilo politične volje, ali so bili krivi lobiji? Ampak o tem naj sodi zgodovina. Ta koalicija se je odločila, da bo to jaro kačo presekala. Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je torej le eden izmed kamenčkov v mozaiku zdravstvene reforme, čaka pa nas še veliko dela, da razčistimo situacijo v zdravstvenem sistemu. Sistem nove digitalizacije, ki bo dokončno prinesla transparenten vpogled v podatke sistema zdravstva, ki je zdaj dejansko razbito v podsisteme, različne šifrante, in pa spremembe načina organizacije in poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ga je potrebno modernizirati, postaviti bolj fleksibilnega, kot je govoril minister, in racionalizirati po vzoru že nekaterih javnih zavodov. Zakona sta že pripravljena in ju bomo obravnavali v kratkem in sta naslednja kamenčka v tem večjem mozaiku zdravstvene reforme. Jasno pa je, da bo potrebno dodati še kakšnega. Eden izmed njih je tudi dobra ureditev in reševanje absentizma. Po podatkih NIJZ je bilo v naši državi v letu 2022 zaradi začasne nezmožnosti za delo izgubljenih več kot 17 milijonov delovnih dni, kar predstavlja kar 15,2-odstotni dvig na leto 2020 in še dodatnih 21 na leto 2021. Potrebno je sicer upoštevati, da je bilo samo na račun izolacije zaradi covida-19 izgubljenih cirka en milijon in pol delovnih dni. Če pa pogledamo zneske, ki so bili izgubljeni, v letu 2020 444 milijonov, 2021 500 milijonov, leta 2022 pa že 720 milijonov, vidimo, da imamo tukaj še velike rezerve, ki jih lahko vključimo v sistem reševanja našega zdravstvenega sistema. Ampak problem absentizma ni samo problem zdravstvene blagajne. Konec koncev je to tudi problem trga in delodajalcev. Kajti zaradi pomanjkanja delovne sile se ti milijoni, izgubljeni milijoni delovnih ur kar precej poznajo. In zaradi tega je treba vse skupaj obravnavati v širšem kontekstu. Rešitve, ki so na dlani in ki se dejansko pripravljajo, so v zvezi s poenostavitvijo postopkov za oceno začasne in trajne nezmožnosti za delo, boljši dostop do poklicne rehabilitacije že v času zdravljenja, vključevanje medicine dela in prometa in športa v sistem, vse to s pomočjo enotnega izvedenskega organa. Sem spada tudi boljša urejenost, prehodnost med začasno in trajno nezmožnostjo za delo, tudi s finančnega vidika za zavarovance. Skratka, zdravstvena reforma je proces in ne en sam predpis, ki bo rešil vse probleme zdravstva, ki so se kopičili zadnjih 30 let. Pomembno je, da sprememba zakona, ki ga zdaj obravnavamo, ne bo posegla v pravice zavarovancev. Dvig premij, ki so ga načrtovale zavarovalnice, je bil samo neposreden povod, da je sedanja koalicija pohitela s temi spremembami in reševanjem tega vprašanja. Seveda govorimo o tej spremembi v vrednosti s 35 na 45 evrov, zaokrožujem. To bi pomenilo po vsej verjetnosti tudi beg zavarovancev iz tega sistema, zdaj jih imamo vključenih približno 95 %, in ta faktor bi bilo treba z vidika zdravstva in zdravstvene blagajne vsekakor tudi upoštevati.

Predsedujoča, hvala za besedo. En lep pozdrav vsem! Prepotreben, nebodigatreba, tako bi lahko rekli temu zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ena pravljica, ki se že, vsaj po moji oceni, malo predolgo vleče, in lahko bi jo začeli z nekoč, nekdaj, davno od tega je živel OZZ, OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje. Kaj je ta OZZ? OZZ je 6,36 % od naše bruto plače. Če vzamemo za primer, tableta za pritisk stane 7 evrov in v štartu je teh 7 evrov iz te blagajne zadostovalo. Seveda, ker se dražijo vse storitve in temu sledi tudi zdravstvo, na to ni imuno, je ta tableta kar naenkrat vredna 10 evrov. Zato ker je to treba pokriti, je seveda potreben dodaten vir. Dodaten vir se je takrat našel v tem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Kakšna je razlika med tema dvema zavarovanjema? V bistvu se na nek način dopolnjujeta. Zakaj? Ker če lahko rečemo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, da gre za neko solidarnost, glede na to, da je vezan na bruto plačo in vezan na procent, v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja to ni tako, ker gre za fiksen znesek. In seveda, dopolnitev je dobrodošla – zakaj? Zaradi tega ker v gospodarski rasti oziroma upadu vpliva to na ta OZZ, na obvezno zdravstveno zavarovanje, ne vpliva pa na tisto, kar dejansko mi plačujemo s fiksnim zneskom. S tem, ko so zavarovalnice nakazale dvig tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so v bistvu nakazale, da jim gre za večji dobiček. Zakaj to pravim? To pravim že zaradi tega, ker so zavarovalnice dopolnilno zdravstveno zavarovanje začele na nek način prodajati kot produkt. Produkt, ki je padel na pleča seveda slehernemu Slovencu, ki je želel tisto tableto za pritisk plačati skozi zdravstveno zavarovanje in ne biti deležen tveganja, da mora vsakič, ko zboli oziroma ko je deležen nezgode, to doplačevati z bistveno višjimi stroški.

To, da se dvigajo stroški v zdravstvu, mislim, da je sleherniku jasno. Mislim, da mora slehernemu Slovencu biti tudi jasno, da bomo za vse to mi plačali in ne gre za to, da bo ta denar prišel od nekod drugod. Stvar je pa v tem, da bo potrebno dodelati in doreči, na kakšen način bomo mi to plačevali. Ker način, ki smo ga imeli do zdaj, je veleval to, da so si zavarovalnice za približno 600 milijonov evrov na letni ravni pobranega denarja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaračunale približno 50 milijonov manipulativnih stroškov. Pazite, enak, približno enak absolutni znesek je za manipulativne stroške zaračunala sebi tudi Zdravstvena zavarovalnica Slovenije, ki pa je pobrala 4 milijarde. In seveda, s prenosom tega denarja z vajeti zavarovalnic na zdravstveno blagajno smo v bistvu zasebnemu sektorju odvzeli bistven zaslužek. Kaj je ta zaslužek v bistvu prinesel, bom malo kasneje povedal, se bom pa navezal na zgodbo, zakaj so se stroški tudi dvigovali oziroma kdaj so se dvigovali. Da, covid je prinesel marsikaj, med drugim tudi dvig stroškov za 100 milijonov na račun materiala. Za 100 milijonov v času covida. Dvignile so se plače, zgodila so se nesorazmerja. In da ne omenjam skoraj milijardnih kovidnih dodatkov, pa ne samo v zdravstvu, tudi v drugih sektorjih.

Verjetno se še vsi spomnite v času covida tistih spornih poslov, maske od gospoda Počivalška, takratnega ministra, ki so še danes – kje? V kleteh sklada oziroma tam, kjer so naše blagovne rezerve. Veste, tiste maske so ocenili, da so v bistvu neuporabne. Ampak tiste maske – kaj? Nimajo roka trajanja. Verjetno jih bodo še naši vnuki dočakali. Na ta način so se milijoni in milijoni delili. Da, tudi to je ta luknja, o kateri se moramo danes pogovarjati. Ampak covid ima še eno zgodbo, in sicer zgodbo stisk ljudi. Ta postkovidni rep, o katerem se danes tudi dosti sliši, pomeni to, da se bo v bistvu o naši zdravstveni blagajni potrebno pogovarjati tudi v luči tega, da bo potrebno te stroške na nek način prinesti noter in pokriti. In ljudje morajo to vedeti, ker tega nam ne bo plačal nihče drug, to bomo mi. Žal so tudi neustavni

Mi smo v bistvu z interventnim zakonom po covidu, ki ga je sprejela ta vlada, na nek način odprli avtocesto. Če se spomnite, v času covida smo imeli napise na zdravstvenih domovih, češ, bolnim vstop prepovedan. Mislim, da je zelo pomenljivo. Koliko ljudi je ostalo pred vrati zaradi tega, ker niso mogli opraviti prvega pregleda? Koliko jih je ostalo pred vrati – zakaj? Zaradi tega ker so zaradi nenujnih primerov ostali brez specialista. Vsi ti so z interventnim zakonom seveda prišli na vrsto. Ko se govori o čakalnih vrstah, je popolnoma deplasirano in nekorektno govoriti o tem, da se z interventnim zakonom v bistvu ni popolnoma nič zgodilo in da smo zmetali, kakor jaz slišim po navadi od kolegov iz opozicije, 110 milijonov v prazno. Ne vem, na podlagi katerega, bom rekel, podatka prihajajo do tega izsledka. izsledka. Prepričan sem, da če ne bi bilo tega interventnega zakona, bi čakalne vrste bile še bistveno večje. Tistim, ki niso prišli do prvega, do drugega pregleda, seveda, se je njihovo zdravstveno stanje tudi poslabšalo, kar pomeni, da so stroški nadaljnjih zdravljenj še toliko višji. višji. V času covida mogoče še ena zgodba, ki se je dogajala iz ozadja, vezana prav na zavarovalnice, to so tiste zavarovalnice, ki so si zaračunavale 50 milijonov teh manipulativnih stroškov. Kam je romal denar iz teh zavarovalnic? Romal je v zasebne klinike. V bistvu se je dogajalo – kaj? Vzpostavljal se je paralelni zdravstveni svet. V katerega je imel vstop – kdo? Tisti, ki je imel denar. To se je v bistvu dogajalo v ozadju. Pa da ne omenjam nakupov klinik s strani Vzajemne, da ne omenjam namena gradnje zasebne klinike s strani Zavarovalnice Triglav in Save In to je to. Zaslužki, ki so jih seveda na ta način prenašali v zasebne klinike. V teh zasebnih klinikah, seveda s podeljeno koncesijo države, delajo tudi tisti zdravniki, ki na svojem javnem delovnem mestu, lahko govorim tudi o UKC pa kateremkoli drugem javnem zavodu, niso uspeli opraviti toliko storitev, kolikor jih opravijo v zasebni kliniki. Seveda, saj je tam neto doprinos bistveno višji. In zakaj je višji? Zaradi tega ker njim ni potrebno plačevati dopustov, njim ni potrebno plačevati izobraževanj, njim ni treba kriti bolniških. Seveda se splača. In vse to se je dogajalo v času covida – kje? Za našim hrbtom. Vezano na košarico, vem, da je bilo danes tudi dosti tega omenjanega, ampak bom poudaril še enkrat in se strinjam, tako kot je rekla tudi že kolegica iz Levice, seveda ne, košarica se ne tika. Košarica se ne tika, ostaja tako, kakor je. V kolikor je kdorkoli kakorkoli drugače interpretiral določen člen, mislim, da gre prav za 23. člen, se ga bo amandmiralo na ta način, da bo razumljiv za vse, ker očitno interpretiramo ta 23. člen pač drugače. Temeljno vprašanje je, veste, katero? Kdo bo stražil stražarja oziroma kje je meja pri tem, koliko bomo mi to zdravstvo plačevali? Jaz si upam trditi, da je v našem zdravstvu še vedno toliko poštenih zdravnikov s Hipokratovo zaprisego pred sabo. Zdaj si bom za konec dovolil še citirati z neta en zapis, ker se me je kar dotaknil. Navajam: »Spoštovani zdravniki, prosim, bodite serviserji naših teles, obravnavajte nas in naše otroke takrat, ko mi to hočemo, nikoli s prisilo, in kakor mi hočemo, bodite spoštljivi do nas, našega časa in našega denarja. In bodite hvaležni, ker smo plačevali vaše dolgoletno šolanje, gradili ordinacije in bolnišnice, prispevamo za vaše plače in smo zelo tolerantni do vaših kratkotrajnih resnic, pogostih napak, pogoste neprijazne obravnave in številnih nepoštenih praks, ker vse plačujemo tudi z zdravjem in življenji.« Ja, jaz mislim, da politika lahko naredi marsikaj, ampak verjemite mi, ga ni zakona na tem svetu, s katerim bi uspeli mi katerokoli zdravstvo pokriti, v kolikor zdravstvena stroka ne bo tega znala razumeti na ta način in prišla svojim ljudem naproti. HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolega Zvonko Černač, pripravi naj se mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. Najprej se postavlja vprašanje, zakaj mi danes ta zakon sploh obravnavamo, po včerajšnjem pogovoru gospoda Goloba, mislim, da je bil v Studiu ob 17.00, kjer beremo njegove odgovore na Twitter profilu Vlade Republike Slovenije in kjer je med drugim gospod premier povedal, citiram: »Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nismo oznanjali, ampak smo to izpeljali.« torej obravnavamo danes ta zakon, če gospod premier to pravi? S strani predlagateljice, ki ravnokar odhaja, bi želel slišati odgovor na to vprašanje. Zakaj pravzaprav mi danes ta zakon obravnavamo, pa tudi s strani Vlade, če premier pravi, ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nismo oznanjali, ampak smo to izpeljali? Včeraj, [Studio] ob 17.00. Torej? Če ste izpeljali ukinitev, potem ljudje od prvega naslednjega meseca ne bodo več dobivali plačila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in gremo lahko domov. In nehamo s to stilno razpravo in manipulacijami in zavajanji, ki jih počnete že mesec in pol, ko govorite o tem, da ukinjate dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in danes niste nehali. Danes poslušamo ponovno to mantro o tem, kako v 30 letih nobeni vladi to ni uspelo, vi pa to boste. Oziroma po besedah premierja, ukinitev smo izpeljali, je rekel včeraj, ste to že izpeljali. Torej, ljudje, položnice, ki jih boste dobili naslednji mesec, pošljite gospodu Golobu, ker je njegova vlada to izpeljala, torej ni nobene osnove več, da plačujete dopolnilno zdravstveno zavarovanje. In bog ne daj, da vam kdo odkloni kakšno zdravstveno storitev zaradi tega, napotite ga na gospoda Goloba in na koalicijo. Kajti koalicija vas prepričuje, gospod Golob, premier v prvi osebi, to je izpeljano. Danes koalicija: 30 let to ni uspelo nobeni vladi, mi pa bomo to s tem zakonom izpeljali. Mimogrede, štiri leta stari zakon Šarčeve vlade, ki ga je napisala Levica in ki je takrat pod koalicijo Šarčeve vlade tudi padel v parlamentu v začetku leta 2020, to je vaša zdravstvena reforma. Kajti ko ste ta zakon predstavili na novinarski konferenci, so bile tako besede resornega ministra kot premierja, da to je pa zdaj strateška točka zdravstvene reforme v Republiki Sloveniji. Torej štiri leta star zakon, ki ga je prejšnja koalicija sama razrezala in vrgla v koš, je strateška reforma zdravstva v Republiki Sloveniji.

Ali se res nikoli ne pogledate v ogledalo ali pa vsaj preposlušate, kaj govorite, in vas ni sram ob tem, ko javno lažete in zavajate ljudi in manipulirate? Na začetku, prvi teden moram reči, da so vam kar verjeli, ker, seveda, položnice so še, ampak so stare, zdaj bo pa to ukinjeno pa drugi mesec jih več ne bo. Zdaj pa vam ne verjamejo več, veste? Zdaj pa počasi ljudje začenjajo spoznavati, da ta zakon, štiri leta star zakon Šarčeve vlade, v katerem ste samo številko 28 spremenili na 35, ohranja isto premijo, kot so jo plačevali danes, do zdaj, se pravi, še naprej bodo plačevali 35 evrov. Tisti, ki tega ne bo plačal, bo pod prisilno izvršbo izterjan, in 80 tisoč ljudi več bo ta prisilni dodatni obvezni zdravstveni prispevek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja moralo plačevati, če to želijo ali pa ne. To je vaša reforma. Torej, nič se ne spreminja, 35 – 35. Na začetku ste še celo zavajali in toliko o tem, predlagateljici, o čem smemo danes govoriti in o čem ne, ker danes baje ni tema podražitev, vsi govorite o tem. Ampak ko ste vi ta zakon vložili, ste to preprečitev podražitve za 10 evrov vezali na sprejetje tega zakona, danes ga pa komaj prvič obravnavamo. Seveda bomo govorili tudi o tej famozni uredbi. Kajti ko se je ta uredba tisti isti teden sprejemala, o limitiranju te cene, da ostane na 35 evrov po novem in 35 in nekaj centov, nekaj centov več kot doslej, ste najprej povedali, da ukinjate dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne da ga preoblikujete iz prostovoljnega v obvezno. To je bilo v četrtek tisti teden, v petek je pa Vlada povedala, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje v nacionalnem interesu. Zakaj je povedala, da je v nacionalnem interesu? Zaradi tega, da je lahko uredbo sprejela. In zdaj Vlada meni, da se bo s tem izognila uveljavitvi regresnih zahtevkov zavarovalnic za plačilo teh 10 evrov. Ne bo se. Vse bodo iztožili iz teh žepov, iz žepov davkoplačevalcev, ker boste to iz proračuna plačali. Poleg tega jim jih boste ob tem razglašanju, kakšne grozne dobičke imajo te privatne zavarovalnice – mimogrede, največja med njimi, Vzajemna, ni klasična privatna zavarovalnica, je od vseh nas, Vzajemna je od članov, od tistih, ki plačujemo premijo, torej naša, in ta ima največ zavarovancev – kakšne grozne dobičke klatijo, zdaj pobrali. Istočasno pa ste rekli, 200 milijonov bo pa razlike oziroma 180 milijonov, ki jih bo zagotavljal državni proračun. ne zdi malo nedostojno do povprečnega človeškega intelekta to, da ga tako zavajate in z njim manipulirate? Torej, na eni strani neki grozni dobički, na drugi strani bo pa zdaj nastajala izguba. Seveda je razlika. Normalno, da je. Ko en razpravljavec reče, uvedeno je bilo dopolnilno, zaradi tega ker se je takrat cena zdravil povečala, in za to razliko se je uvedlo dopolnilno – ja kaj pa zdaj? Ali se je zdaj zaradi povečanja dobičkov povečala? Tudi zdaj so se cene povečale in zaradi tega so seveda zavarovalnice napovedale povišanje premij. Tudi pri avtu je tako, ko ga greš zavarovat. Ko se škodni rezultati začnejo slabšati, naredijo pač ta, ne vem, kakšen izračun se temu reče, in to je to. In se ne prepreči povečanja na tak način, kot ste ga vi naredili, ampak se poseže v srž, se pravi, da se to košarico in vse ostalo izčisti, če se želi narediti res sistemsko in strateško spremembo, ki se je pa seveda ne da narediti čez noč, s tem se strinjamo. Torej, tisti, ki bi želel dejansko ukiniti prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ne zavajati ljudi in manipulirati in iskati tukaj dodatnih političnih točk skozi to vprašanje, ki ga gotovo podpirajo vsi ljudje. Tudi jaz podpiram, da se ukine dopolnilno zavarovanje, prvi sem za, da se ukine, zakaj ne? Zakaj bi plačeval nekaj, kar mi mora zagotavljati država oziroma državna zavarovalnica? Pričakujejo, seveda, da se bo naredila neka sprememba, ki bo omogočila, da se bo za isto vsoto denarja ljudem zagotavljalo boljše storitve. To pričakujejo ljudje od zdravstvene reforme. Ali pa vsaj enake na višji ravni. Ampak tega ni. S tem, kar ta zakon prinaša, se nič ne bo spremenilo. Nobena storitev se ne bo izboljšala, nobena čakalna vrsta se zaradi tega zakona ne bo skrajšala, nihče ne bo lažje prišel do osebnega zdravnika. S tem, ko zdaj za razrednega sovražnika, kot so včasih v komunizmu za razrednega sovražnika komunisti pripoznavali kmete, takrat niti dohtarjev niso pripoznavali, zdaj vi delate dohtarja za drugega razrednega sovražnika, poleg kmetov, s tem ne boste tega uredili. Ne boste. Ker vam sposobni, najbolj sposobni iz javnega zdravstva odhajajo. Samo še en pediater vam je ostal v Pediatrični kliniki Ljubljana. Ali ni to nekaj, o čemer bi moral resorni minister in še kdo temeljito zamisliti in se vprašati, ali vendar nečesa ne počnete ko zganjate gnev ljudstva prek teh vprašanj proti zdravnikom. Niso oni odgovorni za to, da sistem ne funkcionira tako, kot naj bi funkcioniral. Normalno pa, da so se skozi obdobje temu nefunkcioniranju prilagodili in iskali tako imenovane tržne niše. Verjetno bi jih vsak med vami. Tudi minister, recimo, jo je iskal in jo še vedno v končni fazi, saj še vedno ohranja zasebno prakso. Jaz sem zadnjič rekel na odboru, hvala bogu, kakšno koleno več je operirano in kakšna čakalna vrsta manj je, tako da to podpiramo, v opoziciji, ne vem, če tudi vi. Ampak problem, ki ga je potrebno rešiti, ni v tem, da ste zdaj rekli, urbi et orbi, premier pravi, mi smo ukinili, to smo izpeljali včeraj, laže sebi in vsem ostalim, in zdaj smo rešili problem. Ob tem, da smo, če se spomnite, januarja poslušali tega istega predsednika Vlade, ko je govoril o reformah in da bo letos leto reform, osem naj bi jih bilo, med njimi ključna zdravstvena. Ko sta z ministrom prišla pred kamere in ko je bilo vprašanje, kaj je pa zdaj s tem, z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ker je pač Levica tista, ki to mantro vodi že 10 ali 20, 15 let o ukinitvi, ki to ni, mimogrede, je bilo rečeno s strani premierja: »Ko imamo na mizi dva problema, enega velikega in enega manjšega, se moramo najprej lotiti reševanja večjega problema in s tem se verjetno vsi strinjamo.« In je nadaljeval: »Zdravstvena zavarovalnica, državna zdravstvena zavarovalnica obrača 4 milijarde in pol, dopolnilno zdravstveno zavarovanje obrača 600 milijonov, torej, lotili se bomo državne zavarovalnice in zagotovili njeno bolj učinkovito upravljanje. Dopolnilno bomo dali na stranski tir.« Čez dva meseca – kaj smo doživeli? Manjši problem dodajate večjemu problemu. Vi zdaj ta denar prenašate prek obveznega dodatnega prispevka državni zavarovalnici, za katero pravite, da je problematična. In ker imate nek zakon v proceduri, ki, tako, kot je zdaj napisan, ne bo nič bolj učinkovito zagotovil upravljanja, samo dal bo večjo pristojnost ministru, da bo lahko malo več nadzora imel nad tem denarjem. Ali pa še kaj drugega, kar smo že videli pri posameznih aktivnostih urada za investicije – ali ne vem, kako se zdaj po novem imenuje – pri Ministrstvu za zdravje, kjer pa ne gre za 4 milijarde in pol, ampak samo za nekaj sto milijonov. Torej, ničesar ta zakon ne rešuje. Ničesar ta zakon Šarčeve vlade izpred štirih let ne rešuje. ga tudi ne boste uveljavili s 1. 9., ker tega ne bo mogoče narediti, ker se bo sistem sesul. Torej bo uveljavljen najkasneje s 1. 1. prihodnje leto in nobene vsebinske spremembe za ljudi, za tiste, ki potrebujejo zdravstvene storitve, ne bo. Bi pa bilo potrebno seveda na tem področju pristopiti k urejanju zadev, in po mojem z roko v roki. Tukaj mislim, da ta razlaga, ki je bila dana, da če imaš več problemov, se najprej lotiš reševanja večjega, potem pa vseh ostalih, ne vzdrži resne presoje. Kajti stvari so med sabo prepletene in jih je potrebno reševati, če želite, v paketu. Ne morete zdaj enega delčka reševati, pa digitalizacija bo zdaj rešila problem v zdravstvu – ja, bo, čez 50 let. Ampak tisto, kar je danes, je potrebno reševati, zastaviti usmeritve za naprej in potem na tej poti nekako na sistematičen, ne pa populističen način zastaviti korake tako, da tisti, ki so izvajalci v tem sistemu, razumejo, da bodo te spremembe tudi zanje boljše in da bodo dobre in jih bodo podprli in da bodo šle v smeri, da bodo spodbujale kadrovski potencial in kadrovsko napredovanje v javnem delu zdravstva. Če bodo to razumeli in če bi te spremembe na tak način zastavili, potem ne bi bilo nobene bojazni. Kajti nobeden od nas ne pričakuje, da se bodo zgodovinske prelomnice zgodile od danes do jutri ali pa v dveh ali treh mesecih. Ampak pot, ki jo je potrebno zastaviti, mora biti jasna in ukrepi na tej poti tudi. Na tak način skakati z enega konca na drugega pa še manipulirati zaradi tega, da si prek tega dviguješ javnomnenjsko podporo, mislim, da ni dostojno in da je neko zavržno ravnanje politike, ki v politiki na nek način ne bi smelo imeti mesta. Ker tukaj je popolnoma jasno, vsi vi veste, da vsebinskih sprememb zaradi tega zakona, naj bo sprejet v taki ali drugačni obliki, taki ali drugačni obliki, ne bo. No in potem smo poslušali zdaj v enem delu tega vmesnega obdobja še nek javni manifest Levice, ki je govoril o tem, zdaj bomo pa mi to spremenili, ne bodo vsi plačevali 35. Ker vemo, kaj so oni predlagali takrat leta 2019 – da morajo bogatejši več kot šibkejši. In smo že gledali neko lestvico od 15 do 200 evrov. Ja pa saj plačujejo tisti, ki imajo višje plače, zdaj več. Saj obvezno zavarovanje plačujejo v odstotku od plače. In če ste se namenili, da boste pač to poenotili in da bo zdaj to vse obvezno zavarovanje, samo dvignite prispevke in zadeva je rešena. Kaj ste s tem naredili? Kaj ste s tem naredili? Ali ste res kaj strateškega naredili s tem? Ali ste kakšno storitev s tem izboljšali? Niste, ne. Samo zdaj te kamuflaže s temi 35 evri ni več. Samo to in nič drugega. Zdaj slišimo, seveda, ker je bilo to očitno tudi piarovsko, javnomnenjsko, kot se temu reče, stestirano, da to pa ni okej, in je ta zadeva potihnila. Zdaj tega zaenkrat ni več, bo to v drugi fazi, je bilo rečeno. V drugi fazi, ko se bo to nadgradilo, bo pa med 15 in 200 evrov. Mislim, da je to igranje z ljudmi, igranje z vsemi, tistimi, ki te storitve potrebujejo, s pacienti, z zdravstvenim osebjem, z državo, če želite, in in mislim, da to ni prav. Tako da bi bilo potrebne vseeno v tem parlamentu in v tej vladi malo več resnosti pri dostopanju do tega. Seveda ljudje pričakujejo, da se bodo začeli ti problemi, ki so – in nihče tega ne zanika – se kopičili skozi leta in leta, sistemsko reševati, kot je bilo rečeno. Ampak to ni sistemsko reševanje. In če že govorimo o tem preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa če želite o ukinitvi, glejte, ukinitev bi bila, če bi naredili tako, kot sem vam rekel, ukinete dopolnilno in povečate prispevek in s tem ste res ukinili. Tu ni nobenega slepomišenja, nobenih manipulacij in vsem bi bilo to jasno in bogati bi plačevali več, revnejši manj. Pika. Nič se ne bi spremenilo ne za izvajalce ne za paciente, storitve bi bile enake, bolj bi bile obremenjene plače, bili bi še malo bolj nekonkurenčni pa še malo bolj v evropskem in svetovnem vrhu po obremenitvi plač, ampak saj smo itak. Če smo že tam nekje na repu, če smo še malo bolj na repu, who cares. Tako da, to je to. Če pa bi želeli res spremeniti te stvari, potem bi bilo treba najprej temeljito prečistiti cenik vseh storitev, prečistiti tako, da se ugotovi, kje v sistemu so nekatere preveč plačane, druge premalo, na podlagi izčiščenja določiti košarico, ki je zagotovljena iz obveznega zdravstvenega zavarovanja vsem, in vse ostalo, česar se ne zagotavlja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja vsem, prepustiti prostovoljnemu dopolnilnemu zavarovanju, ljudem, da se sami odločajo, kako in v kakšnem obsegu se bodo zavarovali. Tako kot se lahko ljudje odločijo pri tem, ko gredo zavarovat avto ali pa, če želite, svoje življenje za primer nesreče. Ko se na podlagi ponudbe odločijo. Obvezno, seveda, si zavarovan za tisto najbolj pomembno, kar je pomembno, zaradi tega da si zavarovan, da si zaščiten, potem pa glede na svoja pričakovanja in standard te stvari višaš. Pri čemer mora biti pri zdravstvu v obvezni košarici tisto, kar je za ljudi potrebno, se pravi, kar nujno potrebujejo tako za zdravljenje kot za življenje. In samo nadstandard je lahko predmet dopolnilnega zavarovanja. Ampak še enkrat, to ni to. Pošteno bi bilo, da prenehate uporabljati retoriko, da ukinjate dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker ga ne. Pošteno bi bilo, da prenehate ost usmerjati v te tri zavarovalnice, od katerih je Vzajemna tako ali tako v lasti vseh, kako so grde, ker so zaradi povečanja dobičkov premijo želele povišati za 10 evrov, ker to ni tako, ampak so jo zaradi tega, ker so se storitve podražile in sami to priznavate. In čas bi bil, da se spopadete z resnimi izzivi in težavami na področju zdravstva. Čas bi bil, da pripravite nek resen paket rešitev in pot, po kateri boste stopali. Ne pa to, kar počnete v zadnjega pol leta, ko smo najprej imeli nek strateški svet pri ministru, ki je bil konec lanskega leta ukinjen, dobili smo neko zgibanko na 27 straneh, niti ne zgibanko, 27 papirčkov, poročilo, kaj so naredili. Nič niso naredili, ne vem, če ste si to prebrali. Niti ena dobra analiza stanja ni tisto. Potem je bil ta strateški svet ukinjen pa imamo zdaj strateški svet pri predsedniku Vlade, ki ga vodi dr. Brecelj, ki potrebuje koordinatorja za komuniciranje med predsednikom strateškega sveta in ministrom, se pravi med dr. Brecljem kot predsednikom predsednikom strateškega sveta in resornim ministrom, koordinatorja za komuniciranje in usklajevanje, ki očitno ni bil niti seznanjen s tem, da se bo ta zakon na tak način vložil. Imamo en kup rešitev, ki so bile sprejete, od katerih žal ni v aplikativnem smislu za ljudi in za tiste, ki zdravstvene storitve potrebujejo, nobene dodane vrednosti. In ja, vedno je mogoče trditi, tako kot je rekel eden od poslancev: ja, ampak če pa ne bi bilo 110milijonov, bi bile pa čakalne vrste še daljše. Za prmejduš, ja, glejte, vsako stvar se da na tak, oprostite izrazu, populističen način utemeljiti. Problem je ta, da minister ni znal pojasniti, za kaj teh 110 milijonov. Velik del teh sredstev je šel za storitve, ki bi morale biti tako ali tako zagotovljene. In zakaj teh 110 milijonov ni skrajšalo čakalnih vrst pri operacijah rakov, pri operacijah nujnih življenjskih stanj, od katerih je odvisno, ali bodo ljudje preživeli ali ne? Zakaj se tam vrste niso skrajšale, zakaj pa so se ta sredstva v veliki meri uporabila tudi za tiste storitve, ki bi morale biti tako ali tako zagotovljene? Kar pomeni, in to je dejstvo, če greste pogledat bilance teh javnih zavodov in tistih koncesionarjev, ki so ta sredstva dobili, da so si predvsem izvajalci izboljšali svoje finančne bilance. To pa ni bil namen interventnega zakona. In zaradi tega smo predlagali, da se na podlagi analize te stvari za naslednje obdobje spremenijo, vendar jih žal ni. Mi bomo, kot vemo, v naslednjega pol leta po isti poti postopali in žal se dostopnost storitev ne bo izboljšala tako, kot bi bilo potrebno, da se. Tako da pod črto, glejte, ta zakon je treba ustaviti in se resno začeti lotevati problemov, ki so v zdravstvu, ne pa zdravstvene reforme temeljiti na štiri leta starem zakonu Šarčeve vlade, ki ga je predlagala Levica in ki ga je takratna koalicija sama zavrnila.

Gospod Černač želi povedati namreč to. Zavarovalnice so v zgodbi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zgolj posredniki, nimajo vpliva ne na ceno ne na obseg in ne na kakovost storitve. Na kaj pa je vpliv? Vpliv je pa na to, da za to, kar počnejo, torej za posredništvo, kot vi radi rečete, gospod Černač, iz žepa našim državljanom, iz njihovih denarnic jemljejo denar. In ga dajejo – kam? V žepe zavarovalnic, privatnih zavarovalnic. To je to, kar želite vi. Ker če bi vi želeli zadevo rešiti, bi jo že v zadnjih 10 letih, odkar ste tu v Državnem zboru, morebiti že na nek način naslovili na pravi način. Da, te zavarovalnice imajo na letni ravni 50 milijonov manipulativnih stroškov in v tej zgodbi so zgolj posredniki. In kakor sem prej omenil, čigav del je cena storitve, oblika in kakovost, to je na pogajanjih med kom? Med Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Zdravniško zbornico in Ministrstvom za zdravstvo. Kar pomeni, še enkrat, zavarovalnice so tu zgolj posrednik. Pa še to, ker ste omenili. Zavarovalnice so želele dvigniti za 30 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je dal jasno vedeti, da je maksimalno, kar se je dvignilo v teh storitvah, bolnišnično zdravljenje, in to za 21 %, vse ostale storitve so se bistveno manj zvišale. Zakaj torej takšen dvig? Da, država je zadevo omejila na ta način, da je ta denar zdaj dala – kam? V javno blagajno. Strinjam se pa z vami,

Kar se pa tiče samo še tega tistega 110-milijonskega vložka v čakalne vrste. Čakalne vrste se vlečejo, veste sami, od kdaj že, že več kot 10 let nazaj. Tudi jaz nimam te čarobne palice oziroma krogle, tako kot jo vi včasih imate, za to, da bi lahko rekel, to in to se bo jutri zgodilo. Ampak storitve, ki so bile na nek način izvedene, bi morale v nekem doglednem času biti v vsakem primeru

In moram reči, da to, kar govori, pritrjuje temu, da takega zakona, kot je zdaj na mizi, ne potrebujemo, ker ne ukinja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ne rešuje problema. Ker ni problem v 10 evrih, pač pa v doplačevanju nekih storitev, za katere vsi ugotavljamo, da niso na ustrezen način normirane in tudi ne vrednotene. Najprej bi bilo treba prečistiti celotno košarico in vse ostalo, o čemer sem govoril. Tako da mislim, da to ni bila replika, proceduralno. Mislim, da je lepo povedal, kje je bil nerazumljen, tako da je bila replika. Mislim, da vi veste to, ker ste tudi izrabili zdaj malo postopkovno za vsebinsko razpravo, ampak vsi smo lahko malo blagi drug do drugega, tako da bomo nadaljevali. Besedo bom podala mag. Nataši Avšič Bogovič, pripravi naj se Andreja Kert. Izvolite.